С това се изчерпва парламентарният контрол към Вас. Благодаря Ви за участието. Преминаваме към въпросите към Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това, докато направим и дезинфекцията, ще прочета новопостъпилите питания за 29 май 2020 г. г. Постъпило е питане от народния представител Иво Христов към Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на дистанционното образование. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 юни Постъпило е питане от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към Владислав Горанов – министър на финансите, относно нова концепция за облагане на хазартните игри, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 юни

2020 г. Първият въпрос от народния представител Манол Генов е относно проектната готовност за изграждане на локалните платна на участъка Пловдив – Асеновград, път ІІ-86 и бъдещите действия на АПИ за тяхното финансиране и реализация на съществуващите проекти. Заповядайте, господин Генов, за да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, моят въпрос, както водещият спомена, е относно проектната готовност за изграждане на локалните платна на участъка Пловдив – Асеновград, и съответните бъдещи действия на Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение на тяхното финансиране и реализация на тези проекти. В края на 2018 г. бе завършена рехабилитацията и удвояването на участъка Пловдив – Асеновград. В началото на 2020 г. бе изградено и кръговото кръстовище на входа на град Пловдив, което по проектна документация към тогавашното изпълнение липсваше. От голямо значение за местния бизнес, за земеделските производители, за общините е изграждането на локалните платна по това новоизградено трасе.

по изграждането на това кръгово кръстовище и очакванията, както казах, и на бизнеса, и на общините са тези локални платна да бъдат изградени. Искам само да отбележа, че временните изходи и входове, които съществуват в момента по това трасе, създават предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Дай боже, да са по-малко или въобще да ги няма, но все пак съществуването им е предпоставка за такива. Моят въпрос, уважаема госпожо Министър, е следният: кога се очаква да започне строителството на тези локални платна, осигурено ли е необходимото финансиране за това и да дадете точен и ясен отговор в обозримо бъдеще кога ще се случи? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Генов. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Генов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във въпроса Ви се съдържа потвърждение за това, че в област Пловдив се работи активно за подобряването и развитието на пътната инфраструктура, че се правят сериозни инвестиции в проекти, важни за региона. Благодаря Ви, че отбелязахте това, и само ще маркирам някои от обектите, изпълнени миналата година или предвидени за тази година. Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+251 на път І-6 София – Бургас и подходи към два броя локални платна. Стойност на договора за СМР 936 752 лв.

ІІІ-606 Голям Чардак – кръстовище за Пловдив. Стойност на договора за строителство 1 млн. 208 хил. 750 лв. Назначена е държавна приемателна комисия за приемане на обекта.

Към момента се провеждат процедури за избор на проектант на следните обекти: околовръстен път на град Пловдив, реконструкция с изграждане на второ пътно платно и югоизточен обход на Пловдив. Това е участъкът от път ІІ-56 – „Скобелева майка“. Това са само част от примерите за усилията, влагани от Министерството и Пътната агенция за изграждане и ремонтиране на пътни отсечки и съоръжения в Пловдив. По отношение на строителството на довеждащи пътища и локали, осигуряващи достъп или връзка на засегнатите имоти от и до реконструираното трасе на път ІІ-86 в участъка Пловдив – Асеновград, от 14 до 25 км, Ви уведомявам, че за целта проектното решение за лот 6, изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ беше преосмислено в хода на неговата реализация и общините Родопи, Куклен и Асеновград възложиха изработка на идеен проект за локални платна от двете страни на пътя. Преди да изложа в детайли какво представлява ситуационното решение за проекта за локалите бих искала да Ви информирам, че през юни 2019 г., след проведена процедура по ЗОП, е определен изпълнител на инженеринга, проектиране и строителство „ИСА 2000“ ЕООД. На 1 август 2019 г. е подписан договор на стойност 18 млн. 199 хил. 753 лв. Към момента техническият проект е изготвен, внесен е за разглеждане на технически съвет в Областно пътно управление – Пловдив. Успоредно с това се изготвя и комплексният доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и след утвърждаване на проектната документация от възложителя, изготвянето на комплексния доклад ще стартира и процедурата по издаване на разрешение за строеж за строеж от областния управител. Очаква се строително-монтажните работи да започнат през втората половина на годината, като обектът ще бъде реализиран със средства от републиканския бюджет. Ще спра до тук, господин Председател, Уважаеми колеги! Госпожо Министър, добре поотчетохте наистина това, което се прави, но дайте да видим това, което не е направено, кога ще стане. Аз не знам доколко е обтекаем Вашият отговор – втората половина на тази година. Втората половина е началото на юли, втората половина е и Коледа на тази година. Нещо по-конкретно? Месец, два, три? Разбира се, аз не искам да Ви изнудвам да се ангажирате с някакъв срок, който пък след това не може да бъде изпълнен, да кажете реално Вашите очаквания за кога са – юли, август, септември. Знаем, че не винаги есента е най-подходящият сезон за пътно строителство. Това ми е същността на репликата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Генов. Имате думата за дуплика, госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Генов, разбирам Вашето настояване за по-бързо стартиране на строителните дейности и за изпълнение на този проект. Това е и нашето желание. В същото време при изпълнение на удвояването на основния път бяха изпълнени и допълнителни проекти за отводняване, както и са разработени за обекта и три мостови съоръжения, така че аз се надявам колегите да одобрят техническия проект в най-скоро време, да бъде изготвен докладът, така че областният управител да получи документацията и да може да издаде разрешението за строеж в най-близко време, рамките на строителния сезон, тоест през лятото, да могат да стартират и строителните дейности. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Следващият въпрос също е от народния представител Манол Генов и е относно проектната готовност за изграждане на ново пътно съоръжение „Мост над река Марица“

Уважаема госпожо Министър, понеже преди малко казах, че е хубаво да си говорим и за нещата, които трябва да се случат, които очакваме да се случат, моят въпрос е свързан с един силно брадясал проблем. Става въпрос за един мост над река Марица, който е правен от немската армия през 30-те години. Той е вече в състояние да бъде музеен експонат и докато държавата се тутка, да не дойдат да го вземат и да го закарат в някой музей някоя нощ. Този мост е в изключително лошо състояние. Искам да посоча за за колегите, които не познават района, че това е връзката между много общини – Асеновград, Садово, Първомай, Брезово, Братя Даскалови, Чирпан. Преди години ограничението на моста, доколкото си спомням, беше 12 тона. В 2012 г. бе въведено това ограничение, това е било преди осем години. След това бе въведено ограничение 5 тона. Изключително важен път, важна връзка, която свързва тези общини. Заобикалянето на тази връзка от тежкотоварни и друг вид автомобили, които не могат да минат по този мост, изключително затруднява поминъка на населението в този район. Хората отглеждат плодове, зеленчуци, ходят до борси от едната и от другата страна. Това ги затруднява, защото, съществувайки това ограничение, то не им дава право да превозват по-големи количества, автомобили с по-голямо натоварване да минават. Този въпрос го задавам от 2014 г. Госпожа Лиляна Павлова имаше честта да ми обещае и да ме излъже с едни срокове. Същата чест имаше и господин Нанков. Не помня вече колко пъти съм питал. Гледам, че и в предни мандати колеги от района от различни политически сили са задавали този въпрос. Мисля, че един от последните отговори беше, че се прави парцеларен план, изготвя се проект за чисто ново мостово съоръжение, но в крайна сметка – ето, седем години си задаваме този въпрос, а някак си отговорът все остава на хартия и никакъв ефект от тези въпроси засега, така че дайте малко надежда на хората с отговора си, госпожо Министър. Не знам какъв ще бъде, но имайте предвид, че той е очакван от много хора да е положителен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Генов. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Генов, проектното решение за новия мост над река Марица на път Плодовитово – Асеновград при километър 6+832 предвижда съоръжението да отстои на 15 метра от съществуващия мост в западна посока и да бъде с габарит на пътното платно 7 метра. Носимоспособността на конструкцията ще отговаря на съвременните нормативни изисквания за товароносимост и интензитет на движението, като новото съоръжение ще създава условията за по-безопасно движение на всички МПС-та по него, както и, разбира се, ще намали времето за пътуване. Актуалната информация за изпълнение на Проекта е следната. Парцеларният план за обекта е одобрен в края на 2019 г. от Национален експертен съвет по устройство на територията към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предстои решение на Общинския съвет на община Първомай за предоставянето на засегнатите имоти, които са общинска собственост, както и промяната на предназначението за три горски имота – държавна собственост. Също така в края на миналата година Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществени поръчки за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор на обекта. Той ще бъде реализиран със средства от републиканския бюджет. С Решение от 11 март 2020 г. е определен изпълнител на строителството – „Хеброс 2019“, с предложена цена 5 млн. 883 хил. 138 лв. с ДДС, като предстои подписване на договора. Срокът за изпълнение на строителството е 360 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка. По обществената поръчка за избор на изпълнител на консултантската услуга се подаваха оферти до 30 януари 2020 г. Постъпили са 15 оферти. Комисията разглежда вече ценовите предложения на участниците в процедурата. Предстои изготвяне на комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, издаване на разрешение за строеж и изпълнение на реалните строителни дейности. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Не желаете реплика, съответно няма да има и дуплика. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Дора Янкова относно Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. Имате думата, госпожо Янкова. уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Янкова, моето питане е относно политиката на правителството и през тази година във връзка с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В Закона за бюджета има малка сума. На блицконтрол Вие споделихте, че 148 сгради предстои да бъдат въведени в експлоатация. Тъй като това е една от политиките, с които правителствата на Борисов от 2015 г. се гордеят особено, мотивът ми за това питане има следното звучене:

по правилата на самата програма. Безспорно хората получават по-добро качество на живот. Безспорно има и други плюсове, но в обществото стои горчивият привкус за качеството на част от жилищните блокове, които са санирани, и паралелно с това ехото на Вашите партньори от предишното събрание за укоримостта как се харчи публичният ресурс. тъй като по време на извънредното положение и след това за мерките имаше среща на министър-председателя и част от кабинета Борисов 3 със Строителната камара, тогава в публичното пространството се анонсира, че би могло Програмата да бъде отново отворена, а ние знаем и мнението на общините, като втори анонс към питането. Към 2016 г. в Банката за развитие се депозираха много сключени договори между съсобствениците на етажна собственост, кметовете и областните управители. Тези 2022 блока получиха финансов ресурс, но стои въпросът с над 2500, които стоят. Четири години на тези хора се подхранват очакванията, че, видите ли, може парламентът пък да реши, пък можем да я изменим, чакайте, ние ще направим промяна и на Вашето качество на живота, и промяна и на жилищните блокове. Ето това ме мотивира да Ви поставя питането за тази политика, за тази година с цялостното ѝ звучене – какво дотук е направено и кога ще бъде приключена? Анонсът за това как тя ще продължи занапред да се изпълнява и като цяло Вашият възглед като министър на регионалното развитие, под чието пряко наблюдение е самата програма и самата Национална програма за реализиране. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Янкова, в периода от януари до май 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължи водената политика в областта на енергийната ефективност за жилищните сгради в три направления. Първо, довършване на настоящия етап на Националната програма Второ, разработване на следващ етап – пилотен проект за сградите с подадени заявления в срока за кандидатстване по Програмата в Българската банка за развитие за сключване на договори за целево финансиране. Трето, разработване на стратегически документи с дългосрочен обхват за формиране на визия за по-обхватно обновяване на съществуващия сграден фонд от жилищни сгради в страната.

към 29 май поддържаните от МРРБ регистри отчитат, че са обновени и въведени в експлоатация 1876 сгради, като остават да се обновяват 146 броя, намиращи се на територията на 15 общини. За тези 146 сгради данните показват, че 52 сгради са в процес на изпълнение на строително-монтажни работи; 54 сгради – в процес на провеждане на обществени поръчки за избора на изпълнители за инженеринг на СМР; 23 сгради са на етап на първа фаза по обновяване, техническо и енергийно обследване; 8 сгради са в процес на провеждане на обществени поръчки за техническо и енергийно обследване; за 9 сгради не са възложени обществени поръчки за техническо обследване. периода януари-май 2020 г. 47 сгради са въведени в експлоатация, 15 сгради са с открита строителна площадка и 4 сгради са стартирали дейности по обновяване. По направление две – продължаване на Програмата за енергийна ефективност. Предвид факта че настоящият етап на Програмата се намира в завършваща фаза, Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да стартира следващ етап на Програмата, като сме го нарекли „пилотен проект за 1951 броя сгради“, които имат вече подадени искания в рамките на определения период за кандидатстване за сключване на договори за целево финансиране. В този етап ще се търси преход към устойчиви политики с принадена стойност за постигане както на устойчивост на инвестициите в мерките за енергийна ефективност, така и за по добро управление на сградите в режим етажна собственост. Нашият фокус при изпълнение на този етап етап ще бъде както за засилване ролята на общините; засилване отговорността на собствениците; по-добър контрол и комуникация при изпълнение на мерките; конкретизиране обхвата на допустимостта на дейностите. Това са мерки и промени в Програмата, които ще предприемем след направения обстоен анализ на изпълнените вече дейности по първия етап.

които собствениците са положили усилия в рамките на определеното време – периода за кандидатстване, и са подали документи за кандидатстване за сключване на договори по

да бъдат изпълнявани проектите по тях при 100% безвъзмездна финансова помощ от държавата, така както е стартирала Програмата и условията, при които всички собственици в сгради етажна собственост са подали своите документи. Така че ремонтът на покрива, топлоизолацията и подмяната на дограмата – основните енергийни мерки, които се предписват в енергийните енергийните обследвания, нашето предложение ще бъде за сградите, за които има подадени документи и чакат сключване на договори, да бъде 100% грант. Следващ етап – това е да отворим един дебат, в който да в който да разискваме продължението на Програмата, тоест една нова програма за енергийна ефективност, в която вече да прецизираме самоучастието на

Благодаря, господин Председател, госпожо Министър, за дотук изложения отговор. Но бих искала, тъй като има голям интерес, самата Вие казахте – 1981 сгради, чакащи. Тези, които сега са в процес на изпълнение, надявам се да ги приключите при засилен контрол за качеството на изпълнение.

тъй като в Закона за бюджета това в момента го няма? Ако ще има допълнителен финансов ресурс, това означава ли, че ще правим нова актуализация на бюджета и решение на българския парламент? Какви са прогнозните стойности за тези тези 1981 жилищни блока? Защото в публичното пространство се прокрадна информация, че Строителната камара е дебатирала с представители на правителството, че биха могли и с милиард и 500. Приблизително същата бройка, каквито досега се направиха за 2 милиарда. Тоест какво ще бъде променено, а хората ще искат качествено изпълнение? Това е първият ми уточняващ въпрос. Вторият ми въпрос е: бих искала да чуя Вашето мнение за изпълненото по Програмата досега – то качествено ли е, и какво Ви докладва Инспекторатът, който беше институционализиран по предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

по тези уточняващи въпроси, които Вие зададохте, 1951 са сградите и документите, които са подадени в Българската банка за развитие. Продължаването на Програмата за тези сгради, естествено, зависи от един широк обществен консенсус, политически консенсус и, разбира се, осигуряване на финансовия ресурс. Не мога да се ангажирам с време и със срокове. Мога само да изразя мнението на Министерството и собственото си мнение като министър за продължаване на Програмата във формáта, в който тя беше 100-процентово финансирана от държавата. Разбира се, Министерството на финансите след обстоен анализ ще може да даде малко повече информация за това кога и как могат да бъдат осигурени тези средства. тези средства. Продължаването на Програмата и това, което Вие визирате като качество на изпълнение – аз и преди малко казах, че, първо, това е стартирана програма, която трябваше да демонстрира в първия етап ефектите от енергийната ефективност и ползите за хората, да се преодолеят негативните нагласи към нея, настроенията в обществото, но този период ни даде възможност да си направим съответните изводи. изводи. При продължаване на Програмата имаме намерение и вече сме разписали условия, така че да въведем ясни ангажименти в процеса на организация и контрол на изпълнението – общините, разплащателната агенцията, сдруженията на собствениците, по-високи изисквания и отговорности на всеки етап от инвестиционния процес, като се започне от проектирането, строителството и мониторинга за фирмите, които извършват консултантските услуги, тоест строителния надзор. Инвеститорският контрол също трябва да бъде на много високо ниво. Тук трябва да има по-активен и по-ефективен ангажимент на собствениците в уточняването на мерките за енергийна ефективност и да участват в избора на изпълнители на строителните работи, както и контрол на самото строителство. Въпреки че имаше доста изнесени информации в публичното пространство за некачествено изпълнение, нашият мониторинг показва, че той е в рамките между 1 и 2% от всички изпълнени строителни дейности. В последните дни получаваме много писма от кметове на общини,

Сдружението на общините за продължаване на Програмата. Ясно е, че хората се убедиха в нейните ползи. Така че предстои дебат за това как да продължи Програмата, как да бъде финансирана тя, следващ етап, в който да се въведе съфинансиране, процента на съфинансиране или дейностите, които ще бъдат съфинансирани, но това на един по-следващ етап. Аз вярвам, че тази Програма ще намери политическия и обществен консенсус, който е необходим, за да продължи, доказала вече своите ползи. Благодаря

Когато през 2015 г. предложихте на българския парламент тази програма, имах възможност да бъда един от членовете на парламента, които предизвикахме парламентарна дискусия. Тогава Ви предложихме Програмата да бъде национална, с пътна карта и да бъде солидарна. В момента, за съжаление, след 4 – 5 години стигате до този извод, защото аз си спомням до 2015 г. Програмата за развитие на ООН тестваше в определени общини как тази програма да стартира. Имаше един подготвителен период, но тогава действително имаше съфинансиране. Не знам какви емоции Ви доведоха – в момента, и досега българските граждани получиха не грант, защото това са публични пари на българското общество, получиха на сто процента финансиране на проектите, които дотук са изпълнени. Сега от това питане на мен ми става ясно следното: правителството има желание, но е в малък тупик, защото то трябва на тези хора, които са в Банката за развитие и чакат някак си да отговори, но отговаря в момента само с Вашето желание и с една обществена дискусия, идва натиск и от общините, и от гражданите. Второ, няма как тези правила, които са договорени в Банката за развитие, да ги промените. Вие така ще трябва да продължите. Но третото, което предстои, ако ние ще правим обществен публичен дебат тази програма ще е национална, на каква цена и защо едни ще бъдат на сто процента с финансов ресурс от публичен ресурс, а други ще трябва да съфинансира? Тоест още на входа Програмата я изкривихте, може би с по-бодряшкото влизане в емоцията, че тя трябва да се изпълнява. Да, според мен в условията на тази криза с неогромен публичен ресурс, с разчетен какъв трябва да бъде има логика малките фирми да поработят, защото големите сега са на терен на големите публични обекти и малките като подизпълнители и в условията на криза, и с голямата безработица, биха могли покрай тази индустрия да се приберат. Но моето обръщение към Вас е не да бъдат подхранвани очакванията, а много по-скоро да има някаква яснота: ще има ли публичен ресурс, колко ще бъде? Ясно е, че ако го дадете тази година, ще продължи по този начин.

– квартал „Ветрен“, град Бургас, е път от републиканската пътна мрежа, осъществяващ транспортна връзка с община Карнобат, община Айтос, община Руен и община Бургас. Явява се основен алтернативен обходен маршрут на автомагистрала „Тракия“ в участъка от град Карнобат до град Бургас. По моя информация последната цялостна рехабилитация на пътната отсечка е правена през далечната 1995 г., тоест преди 25 години. Уважаема госпожо Министър, оттогава до настоящия момент са извършвани многократни частични ремонти и изкърпване на настилката в различни участъци на пътната отсечка, което, разбира се, е много наложително, но, за съжаление, не решава кардинално проблема, тъй като налице е силно амортизирана и износена асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и деформации с многобройни пропаднали участъци от настилката. Път I-6 Карнобат – Айтос – Бургас първокласен път от републиканската пътна мрежа, който се явява основен алтернативен обходен маршрут на автомагистрала „Тракия“ в участъка от град Карнобат до град Бургас и е с много интензивно движение поради факта, че същият участък се явява главна артерия, обслужваща пътникопотока от граждани и работници на общините Сунгурларе, Карнобат, Руен и Айтос, явяващи се като основен обслужващ и строителен персонал на хотели, почивни станции и увеселителни заведения по Черноморието. В началото на месец март на текущата година се предприеха мерки за частично изкърпване на пътния участък, но, за съжаление, това не решава проблема, както беше решен проблемът с цялостната рехабилитация на пътя от изхода на квартал „Ветрен“ до входа на град Бургас и в двете посоки. Необходимо е да се извърши цялостен основен ремонт на гореописаната пътна отсечка от град Карнобат до град Бургас. Във връзка с това моят въпрос към Вас, уважаема госпожо Министър,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Али, безспорно е значението на първокласния път I-6 Карнобат – Бургас за осъществяване на транспортна транспортна комуникация в района, както и Вие споменахте, за връзките с общините Карнобат, Айтос и Бургас. Действително трасето е основен обходен маршрут на автомагистрала „Тракия“ в участъка от град Карнобат до град Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Пътната администрация отчитат този факт и затова се полагат непрекъснато усилия за подобряване на експлоатационните качества на отсечката, като отделни участъци от пътя редовно се включват в ремонтните програми на Агенция „Пътна инфраструктура“. През последните три години Агенцията е инвестирала значителни средства в изпълнение на ремонтни дейности на около 11 километра от трасето на пътя на територията на област Бургас, за което са осигурени над 13 млн. лв.

за село Соколово – от 450 до 453 км. За дейностите са осигурени 2 млн. 799 хил. 954 лв. Извърши се ремонт на пътна настилка, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне и други. През 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Бургас сключиха споразумителен протокол за съвместно финансиране за преасфалтиране на двете пътни платна в участъка от квартал „Ветрен“ 488 км до град Бургас – 496 км, с дължина 7,8 км. Възложител на ремонтните дейности е община Бургас, а изпълнението на Агенция „Пътна инфраструктура“. Средствата за ремонта на двете платна от път I-6 са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ и са в размер на 10,4 млн. лв. Възложените строително-монтажни работи, които приключиха в края на месец май тази година, включваха фрезоване, асфалтова настилка настилка на втори битумен разлив, машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см, полагане на геомрежа и други строително-монтажни дейности. През 2019 г. за подобряване на технико-експлоатационните качества на участъка от град Карнобат до квартал „Ветрен“ е извършено частично изкърпване на настилката и ландшафтни мероприятия. От началото на годината за ремонт на компрометирани места и осигуряване на видимост и габарит са осигурени около 96 хил. лв. Тъй като необходимостта от цялостен ремонт на път I-6 Карнобат – Бургас с годините става все по-актуална тема, Агенция „Пътна инфраструктура“ планира през 2020 г. да извърши дейности по оценка на състоянието на 37-километровия участък с цел постигане на проектна готовност, така че през първата половина на 2021 г. да да имаме тази готовност да се уточни финансовият ресурс, необходим за ремонтно-възстановителните работи. За реален старт на такъв ремонт можем да говорим, след като има вече одобрена строителна документация и осигурен финансов ресурс в инвестиционната програма на Агенцията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, господин Али. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, първо, бих искал да Ви благодаря за бързата реакция и за отговора, който ми дадохте на поставения въпрос, относно експлоатационното състояние на пътната отсечка на републикански път Карнобат – Айтос – Бургас. Това е един въпрос и проблем, който постоянно се поставя от жителите на Бургаска област при мои срещи с тях. с тях. Движението по тази пътна отсечка е доста интензивно, тъй като, първо, се явява главна пътна артерия на пет от общо 13 общини в Бургаска област. Второ, това, което и Вие казахте, е алтернативен обходен маршрут на автомагистрала „Тракия“ в участъка между град Карнобат и град Бургас. Трето, поема и пътникопотока от Варненска област към Бургаска област през Айтоския проход, по-точно хората, които са решили да ползват пътя Провадия – Дъскотна – Айтос, един изключително важен път, път, за който от години общинското ръководство на община Руен и ръководството на ДПС настояват да бъде извършен ремонт, тъй като е изключително важен не само за областта, но и като цяло за страната. Доколкото знам, има издадено разрешение за строеж за строеж и сключен договор с фирма-изпълнител за така дългоочаквания ремонт на тази пътна отсечка. Уважаема госпожо Министър, всички се надяваме и сме в очакване час по-скоро да започне този дългоочакван ремонт на пътната отсечка Провадия – Дъскотна – Айтос, защото миналата година, когато Ви поставих въпроса за лошото състояние на тази пътна отсечка, повярвайте ми, тази година, имайки предвиди и края на зимния сезон,

Благодаря, уважаеми господин Али. Желаете ли думата за дуплика? Не. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Елхан Кълков относно експлоатационното състояние на Републикански път

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Третокласният републикански път ІІІ-1972 „Дъбница – Вълкосел – Сатовча“ обслужва голяма част от населението в общините Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. Част от пътя между селата Блатска и Вълкосел е в много лошо експлоатационно състояние, с много пукнатини и деформации, и пропаднали участъци от пътното платно. На километър 7+700 има и свлачище, което от години стои недовършено и е предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия, като преминаването през него е изключително затруднено. Многократно жителите от трите общини изразяваха своето недоволство чрез протестни действия, но към настоящия момент няма още резултат. Имайки предвид, че участъкът от пътя е с много интензивно движение с цел недопускане на произшествия с летален край, моят въпрос към Вас е следният: Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на настоящата и следващата бюджетна година планува ли да извърши необходимите действия по ремонт и рехабилитация на посочената пътна отсечка? Благодаря.

свързва селата Дъбница, Блатска, Абланица, Фъргово и е с обща дължина 32,7 км от нула до 32+700. Третокласният път наистина е с голямо значение за жителите на региона и Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява неговата значимост, така че в Инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г. е предвидено обявяване на обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 27,7 км от път III-1972, обособени в два участъка. Първият участък е с дължина 8 км и неговото начало е от кръстовището с път III-197 при село Дъбница и завършва на три километра след село Блатска. Вторият участък е с дължина 19,7 км. Той започва от края на село Абланица и завършва при село Сатовча. Прогнозният срок за обявяване на обществената поръчка, съгласно Програмата и дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ за избор на проектант е в края на август 2020 г. Същевременно Министерството и АПИ търсят възможности за финансиране на строително-монтажните работи.

като в този списък е включен и път III-1972, което потвърждава и нашите усилия за осигуряване на финансиране на ремонта. Относно участъка при километър 7+700 на третокласния път Ви информирам, че на това място се касае за пропадане. През 2009 – 2010 г. е изпълнено укрепване с пилотна система от стоманобетонни и сондажни изливни пилоти и е направена подпорна стена. Поради активизирали се геодинамични процеси и проливни дъждове пилотната система в средната част потъва. Образували са се напречни и надлъжни пукнатини, има отцепване в оста на пътя по цялата дължина на участъка и вертикално разместване на двете ленти за движение, и на коритата от облицования окоп вляво. За подобряване на експлоатационните качества на трасето са извършени частични ремонти и преасфалтиране на целия участък, като периодично се проверява и дренажната система откъм скат. В заданието за проектиране ще бъдат поставен и изисквания за участъка около километър 7+700 относно необходимостта от предвиждане на специфични укрепителни мероприятия. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, господин Кълков, ако искате? Не. Продължаваме тогава към следващия въпрос от народния представител Любомир Бонев относно свлачище на републикански път ІІ-63 км. 22+950 – (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Републикански път ІІ-63 е международна пътна артерия, минаваща изцяло през територията на област Перник,

обаче има образувано свлачище, което застрашава целостта на пътя и преминаващите по него автомобили както леки, така и тежкотоварни. За да се избегне инцидент и последващи проблеми, е нужно да бъде укрепено и отстранено своевременно. В тази връзка, госпожо Министър, въпросът ми към Вас е: какви мерки ще предприемете за укрепване на свлачището на километър 22+950 на републикански път ІІ-63 и най-важното, госпожо Министър, в какви срокове?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бонев, републикански път ІІ-63 Перник – Мещица – Брезник – Трън – Стрезимировци се поддържа с бюджетни средства по Програма „Текущ ремонт и поддържане“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ като през 2019 г. са изпълнени дейности, включващи изкърпване на асфалтовата настилка, подравняване на банкети, оформяне на откоси, изсичане на храсти в рамките на 439 хил. От началото на тази година също са изпълнени дейности по изкърпване на компрометирани участъци, към момента също се извършват частични ремонтни дейности.

ляво и дясно е, че пътят е изцяло във висок насип, който се преовлажнява от близките дерета. Знаете, че и преминаващите тежкотоварни автомобили и транзитен трафик също допринасят за лошото състояние на деформираните участъци. През 2018 г. на пътя е изпълнен локален ремонт за стабилизиране на пътното платно вляво около километър 23. Въпреки извършените дейности пропадането продължи и към момента е с дълбочина около 80 см. Участъкът периодично се засипва със скален материал, сигнализиран е с пътни знаци и обезопасителна лента, като движението се осъществява в дясната лента с изчакване. През 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи изготвяне на технологичен проект за възстановяване на участъците от километър 22+960 до километър 24+200 вляво. Проектното решение е съгласувано от Института по пътища и мостове и предвижда изграждане на пилотно-анкерна система, която ще доведе до укрепване на участъка и стабилизиране на деформационните процеси. Съгласно количествено-стойностната сметка за укрепителните мероприятия са необходими 538 хил. 384 лв., индикативният срок за започване на предвидените в технологичния проект работи е краят на месец юни или началото на месец юли, като дейностите ще бъдат изпълнени от пътно-поддържащата фирма за областта „Пътища – Перник“. Средствата са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Специалистите от Агенцията ще продължат да наблюдават цитираните участъци и при задълбочаване на геодинамичните процеси, като деформации и пропадания, свличания, ще подадат своевременно информация да бъдат обследвани тези участъци и регистрирани чрез „Геозащита“ ЕООД – Перник като свлачища. При регистрирането му като свлачище обаче обектът вече ще трябва да бъде включен в съответната програма и всяко строителство ще трябва да бъде изпълнявано от тук натам, като се провежда по Закона за устройството на територията. Така че в края на юни – началото на юли има осигурени средства и трябва да започнат

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Надявам се, че ще се случи в началото на юли – юни, както сама казахте. Аз ще припомня хронологията, госпожо Министър. 22 февруари 2019 г. ми връщате писмен отговор, ще го цитирам дословно: „В периода 2015 до 18 февруари 2019 г. по Републиканската пътна мрежа на територията на община Перник не са извършени рехабилитации или основен ремонт със средства от държавния бюджет, целево финансиране и европейско съфинансиране.“ Това е Ваш писмен отговор. Ще продължа за път II-63. Подчертавам – международен, единствената ни връзка, изцяло на територията на Пернишка област. Ваш писмен отговор от 6 февруари 2019 г.: „Състоянието на настилката на цитираните километри е незадоволително.“ За да разберат и колегите за какво говорим, ще кажа, че от дължината 68 км на трасето, 43 км са в незадоволително и лошо състояние. За свлачището, това ми е между другото второто питане, съм подал сигнал още миналата година февруари месец – година и четири месеца. Съжалявам, че не нося снимков материал, за да видите, реално едното платно не функционира! Не функционира, госпожо Министър. Налага се да питаме непрекъснато за неща, които е длъжно АПИ да извърши, да извърши в срокове, за да може да се гарантира животът на всички, пътуващи по този път.

съгласно Доклада за индекс на глобалната конкурентоспособност България беше на 93-то място по състояние на инфраструктурата. В доклада от миналата година

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бонев, ние сме юни месец 2020 г. и към този ден и този месец аз Ви казах, че това свлачище, независимо от проблемите, които е имало във времето, независимо от забавянето, ще бъде изпълнен Проект с пилотно укрепване в края на юни – началото на юли. Искам да подчертая, че има много свлачищни процеси в България, които търсеха своето финансиране и Вие знаете, че вече бяха отпуснати за 74 броя свлачища над 400 млн. лв., с които са стартирани дейности по проектиране и по укрепване на свлачищните процеси в България. Проблемът не е в нежеланието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството или на Агенция „Пътна инфраструктура“ да реагира своевременно. Както всички знаем, проблемът е в трудностите с осигуряване едновременно на този голям ресурс, който е необходим за рехабилитация на пътната мрежа в Нашето старание е да приоритизираме и във всяка една област постепенно да отремонтираме пътната инфраструктура, която има нужда от ремонт. За съжаление, много отсечки в България имат нужда от основен ремонт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Николай Иванов относно Проекта на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! В деня на обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 г. бяха обнародвани измененията в Закона за регионалното развитие, с което на практика стартира процесът на планиране. Той изисква изготвянето на много важни планови документи за развитието на страната и регионите от Национална концепция за пространствено регионално развитие, през интегрирани териториални стратегии за регионите за планиране от ниво 2, до планове за интегрирано развитие на общините. Бяха публикувани проекти на тези интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2. Срокът им за обществени консултации и и подаване на предложения от заинтересованите страни беше удължен, но той изтече. Моят въпрос към Вас е – по време на тази обществена консултация и това обсъждане заинтересованите страни какви предложения направиха и на какъв етап е тяхната оценка? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова. Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Иванов, в отговор на Вашия въпрос бих искала да Ви предоставя следната информация относно провеждането на съгласувателните процедури, процедури, задължителни в процеса на разработване на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2. Процесът на обществено обсъждане и консултации със заинтересованите страни не се ограничи само в публикуването на проектите на документите на портала за обществени консултации на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С цел включване в процеса по разработването на проектите за териториални стратегии на широк кръг от заинтересовани страни документите бяха предоставени и на отговорните ведомства за провеждането на други секторни и хоризонтални политики, включително на управляващите органи на оперативните програми. допълнение проектите бяха предоставени и на регионални заседания на Националното сдружение на общините в Република България. Нормативно установеният срок за обществено обсъждане изтече на 21 април 2020 г., но и постъпилите след този срок коментари и предложения са разгледани и отразени по целесъобразност. С промяната на нормативната уредба основа за прилагането на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, включително на съдържанието и целта на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, се стремим към развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничество между различни заинтересовани лица на местно ниво. В тази връзка на заинтересованите страни беше дадена възможността да отправят и предложения за приоритетни интегрирани проекти в шестте района, които да помогнат за определяне на целите и приоритетите на регионите, както и за формиране на обща оценка на индикативния финансов ресурс. Постъпилите предложения и коментари към момента са систематизирани, обсъдени са с експертите от екипа, разработващ интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2. В ход е изготвянето на съгласувателните таблици за всеки от шестте проекта на документи, в която ще бъдат посочени мотивите за приемането или неприемането на постъпилите предложения Те ще бъдат публикувани на портала за обществени консултации на Министерския съвет с цел осигуряване на прозрачност и обратна връзка с тези, които са направили предложения. Най-общо коментарите и предложенията, получени в процеса по обществени консултации, могат да бъдат обособени в две основни категории, като съответно има и такива, които съдържат елементи и на двете категории. Общи коментари, първо, свързани със съдържанието и аналитичната част на проектите на документи и формулирането на специфичните приоритети за развитие на съответните региони за планиране. Тези предложения са постъпили в голямата си част от от министерства, управляващи органи на оперативни програми и държавни агенции. Второ, конкретни предложения за включване на обекти с регионално значение, проектни идеи и конкретни дейности, които са изпратени от областни управители, общински администрации, представители на организации от неправителствения сектор, бизнеса и представители на академичните среди.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, похвално е това, че

сроковете, по които трябва да протече целият този тежък процес на подготовка на тези важни планови документи. Но заедно с това, през тези два месеца, три месеца включително, през които бяхме в една много тежка здравна ситуация, на всички ни е ясно, че социално-икономическата ситуация рязко се промени. Това поставя под въпрос доколко базата, от която е започнало това планиране – похвално е, че всички власти на всички нива и неправителствен, и правителствен сектор, и всички заинтересовани страни са се включили активно, но базата е променена, което означава, че донякъде това, което е подготвено до тук като планиране, не е актуално. Заедно с това, сигурен съм, че тези планови документи ще бъдат от изключително значение за евентуалната помощ, която ще получи България в прословутия План за възстановяване на Европа, който в момента се дискутира. И моят допълнителен въпрос към Вас е: смятате ли, че този риск от изцяло новата социално-икономическа обстановка, особено в Северозападния район, в който съм избран за народен представител, може да направи така, че целият този процес на планиране да се окаже неактуален? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за дуплика, госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Иванов, само ще довърша своя отговор по отношение на втората част от Вашето питане относно това на какъв етап е оценката на постъпилите предложения, като Ви информирам, че приоритизирането на постъпилите предложения е ръководено от принципа за целесъобразност и на базата на експертна оценка. Приемането, респективно неприемането на предложенията, е въз основа на критерии, които отразяват значимостта на идеята – Проектът за развитието на региона, надобщинският обхват, инвестиционният интерес, предпоставка за интегриране на инвестиции, икономическият принос в създаването на нови работни места, подкрепата за технологично обновяване, иновативни решения и производства, обществената приемливост и евентуална подкрепа от местните общности, степента на развитие на идеята и проектната готовност, и не на последно място, очакваните положителни въздействия върху други инициативи и добавената стойност, синергия. Информирам Ви, че следващите стъпки към изработване на окончателния вариант на документите са обсъждане и одобряване на проектите на документи в регионалните съвети за развитие, преминаването им през процедура на междуведомствено съгласуване и внасяне за разглеждане и приемане от Министерския съвет. съвет. В рамките, разбира се, на тези процедури очакваме да постъпят конструктивни предложения и коментари, които ще бъдат разгледани и отразени. Министерството и управляващият орган на Оперативната програма имат индикативен график за разработването на всички документи и подготовката за следващия програмен период 2021 – 2027 г. Искам да Ви уверя, че дори в периода на извънредното положение не сме спирали да работим. Имаме строг график, който спазваме, така че през пролетта на 2021 г. ние да имаме готовност за стартиране, разбира се, ако не се променят… Основната концепция няма да се промени, по-скоро могат да се променят приоритетите на инвестиции в съответните региони. Но това е тема, която Вие сега засегнахте – за допълнителните средства,

Днес е Световният ден на околната среда. Чистата околна среда е една от гаранциите за здравословен начин на живот. Достъпът до чиста вода, въздух и храна е нещо естествено в XXI век и в България, която разполага с прекрасна природа и много природни ресурси. Но нека да видим къде стоим ние днес на този ден по отношение на водите! Ние сме там, където безотговорното управление на три поредни правителства на ГЕРБ натика целия воден сектор в продължение на 10 години. Години наред държавата ни бе длъжна поетапно и в срокове да реформира водния си сектор, като усвои милиарди, отпуснати по оперативна програма за целта. Милиарди се загубиха, пропиляха се възможности, а български градове и села, курорти, квартали и домакинства продължават да живеят в недопустими рискове от лоша и дори рискова за здравето питейна вода. Чаканите 12 млрд. лв., нужни за реформиране на водния сектор, се оказаха напразно повтаряно число. Правителството продължава да не реализира реформата в мащаба, в който единствено има смисъл от тази реформа. Къде са осигурените средства, къде са инвестициите в реновиране на водопроводната и канализационна инфраструктура на градове и села? По данни на експерти дори и към момента инвестираните средства – европейски и национални, допълнени с ресурси на общините, могат да решат в най-добрия случай проблема на около 40 – 50% от населението на страната ни. А останалите? Признанието за хаос в управлението на водния сектор вече не топли никого. Всички претръпнаха пред системните фирмени загуби заради амортизирана от три десетилетия водопроводна инфраструктура. Достатъчно е да дадем и примери от сегашното, а и недалечно минало. В Хасково например от три години поставяме въпроса за чистотата на питейната вода. Там живеят 70 хиляди души, но не я използват заради уран и алфа-активност. Жители на общината казват – от чешмите тече уран. Повече от допустимото – допълват експерти. Примерът с Варна само отпреди няколко дни – хиляди кубически метри фекални води и 5 млн. евро изтекоха във Варненското езеро! А река Чепеларска, река Юговска – замърсени с цианиди по официални данни на експерти – ярки примери за продължаващо безотговорно отношение към чистотата на реките и водите в България. Имаме и въпроси, разбира се: какво става с държавния ВиК холдинг, който приехте, уважаеми управляващи, с 1 млрд. лв. капитал. Холдингът съществува на хартия, а капитал изобщо няма.

колко язовира бяха ремонтирани и къде отидоха парите? Все конкретни примери за сбъркана, неадекватна и безотговорна политика. Нека да видим какво е състоянието по отношение на чистия въздух? България е първа в Европейския съюз по замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Петнадесет хиляди българи умират годишно според Световната здравна организация от замърсения въздух в България. Да продължим с отпадъците. Правителствата на Борисов превърнаха България в сметището на Европа. Нерегламентирано горене на отпадъци беше констатирано в Бобов дол, в Русе; незаконни сметища в село Калипетрово – Силистренско, Плевен, Враца, Ямбол, девет броя незаконни сметища в Асеновград и така мога да изреждам десетки български общини, градове и села сигурно не остана община, която да не е засегната от този въпрос. Какви мерки са предприети там? Има ли правителството представа колко незаконни сметища има в България; колко тона боклук е внесен от Европа; каква е съдбата на този боклук; каква е съдбата на българската земя, въздух и вода, отровени от него? Ние не искаме много, искаме чиста вода, чист въздух и чиста храна! Очакват се нови средства от Европейския съюз, които се отпускат за възстановяване от последиците от коронавируса, но които се отпускат при условия: за подобряване на жизнения стандарт на българския народ; за подобряване на социалните системи и здравеопазването; за повишаване, удължаване на живота на българските граждани – все важни въпроси, които имат много ясно касателство към темата „екология“. Има ли правителството план в тази посока, какво да прави и как да реагира или тези милиарди евро отново ще изтекат в приближените фирми до властта без никакъв ефект за българския народ? След кризата с коронавируса, която беше и здравен проблем, въпросът за чистата вода, храна и въздух става основен, това също е въпрос за здравето на българската нация. Изконно човешко право е в XXI век всеки човек да има достъп до чиста вода, чиста храна и чист въздух и наша отговорност – най-висша и държавническа, е да гарантираме на българите това право. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. За декларация от парламентарна група – заповядайте. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми български граждани! Честит Ден на околната среда! Това е една тема, която не е статична и която нито започва днес, нито ще свърши утре, нито пък е започнала преди 20 или 30 години. През последните 10 години в България има напредък по тази тема. Аз ще припомня, когато от тази трибуна се говори за мръсна вода, за липса на пречиствателни станции, че през последните 10 години бяха построени десетки пречиствателни станции и там отидоха парите, за които говорите, госпожо Нинова. Благодарение и на европейските данъкоплатци днес по Българското Черноморие има много повече пречиствателни станции, отколкото преди 10 години. В продължение на 20 години преди това системата на водите беше разграждана или най-малкото не беше управлявана, и не беше инвестирано в нея. Днес са необходими повече от 10 млрд. лв., за да бъде обновена системата на Водоснабдяване и канализация. Тези пари биха могли да бъдат и европейски, но със сигурност трябва да бъдат и български. Това е огромен ресурс, който не може да бъде реализиран за една година, за две години, а дори може би и за пет. Това са дългосрочни ангажименти, които би трябвало да бъдат ангажименти на всяко правителство, независимо от това от коя политическа сила е излъчено.

и ние ги даваме през нашето отношение към околната среда и през инвестициите, които се правят в тази сфера и които Вие самата преди малко, госпожо Нинова, споменахте от тази трибуна, само че под формата на въпрос. Според Вас тези пари са потънали. Аз ще Ви посъветвам да отидете на море – поне тази година, на Българското Черноморие и ще се уверите, че там действително има пречиствателни станции, които работят. – не ВиК дружество, а дружество, което да централизира системата на ВиК, точно за да могат да бъдат направени тези инвестиции. Аз смятам, че би било голяма грешка и опозицията да отхвърля подобни идеи, защото техният смисъл е те да имат дългосрочен характер. Те не могат да бъдат осъществени през следващата една година. Въпроси от типа „Какво стана с това дружество, което е учредено само преди един месец?“, според мен са неадекватни. Напротив, ние трябва да мислим какво ще стане с това дружество в следващите 10, 20 години и Вие като основна политическа сила според мен също трябва да поемете ангажимент пред българските граждани, че ще продължите това, което беше започнато преди 10 години, поне в тази сфера. Тези въпроси не са въпроси на злободневието. Това са стратегически въпроси. Факт е, че днес с всички проблеми на българската околна среда, които със сигурност съществуват – и въздухът, и водата,

когато падането на комунизма започна през едно екологично движение – неслучайно, в което се включиха и членове на Централния комитет на Българската Преди 30 години всичко това беше в пълен разпад и пълен погром и на никой не му пукаше за никакви граждани и от тази трибуна никой не можеше да каже, че има мръсен въздух! А такъв имаше, защото то не беше толкова отдавна. Дори и аз го помня – понеже съм от Бургас, какво се случваше с „Нефтохим“, кой отрови земята около Бургас, кой отрови земята на Кремиковци с безсмислени производства. Но със сигурност трябва да правим баланс, трябва едновременно да стимулираме и производството, и околната среда. Днес производството е в пъти по-чисто, отколкото беше преди 30 години. И това не е заради правителството на ГЕРБ, това е, защото България се включи в цивилизования свят, защото в други държави производството продължава да бъде толкова мръсно, колкото беше тук преди 30 години. Не е добре да бъдем непрестанно кахърни. Разбира се, че всеки ден пред нас ще изникват предизвикателства по отношение на околната среда, но усилията, които са положени – може би и не само от правителствата на ГЕРБ, и от предишни правителства, по никакъв начин не бива да се омаловажават и не бива да бъдат занулявани. Защото това са постижения на цялото българско общество, на българския бизнес, който е отговорен или поне на тази част, която се държи отговорно към природата и ние трябва да направим така, че тази природа да бъде управлявана добре, околната среда в крайна сметка, защото сме хуманисти, трябва да служи на човека и човекът трябва да я пази преди всичко заради себе си. Затова аз Ви призовавам да бъдем по-обрани по тази тема, защото помним далеч по-тежки и отровни периоди, в които не само не се полагаха усилия за околната среда, но изобщо никой не се интересуваше от това. Бяхме 9 милиона, защото бяха затворени границите и нямаше къде да избягат. Затова избягаха след това веднага, след като им позволихме

но само по начина на водене, нали? заповядайте, господин Зарков, защото преждеговорившият оратор си позволи да квалифицира въпроси, които му задават от опозицията, като неадекватни. Вие трябваше да се намесите и да кажете, че като представляващ управляващата партия, той не може да квалифицира въпросите, а дължи отговори.

Благодаря, господин Зарков. Продължаваме с парламентарния контрол. Въпрос от народния представител Николай Иванов относно интегрираната система за обмен на информация между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“. Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, през месец март беше обявена обществена поръчка за интегриране на системата за тол такси на Агенция „Пътна инфраструктура“ с информационните системи на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите. Целта на това съвместяване е обмен на информация в реално време, като беше изготвена инструкция за това съвместяване, чието обществено обсъждане приключи. Моят въпрос към Вас е: на какъв етап е изграждането на тази интегрирана система за обмен на информация и какви конкретно функции ще има тя? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Госпожо Министър, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Иванов, първо, искам да уточня, че през месец март не е обявявана обществена поръчка, както сте формулирали в своя въпрос, за интегриране на системата за събиране на пътни такси на Агенция „Пътна инфраструктура“ с информационните системи на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите. На 6 март 2020 г. приключи общественото обсъждане всъщност на Проекта за Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР и Агенция „Митници“. Инструкцията е обнародвана в „Държавен вестник“ на 28 април 2020 г. Издаването на съвместна Инструкция от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите е в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за движението по пътищата, като бъдат създадени с това условия за ефективно прилагане на разпоредбите, свързани със задължението за заплащане на винетни и тол такси по Закона за пътищата. Съгласно Закона за движението по пътищата контролът за заплащането на съответната пътна такса се възлага на органите на Националното тол управление като специализирано звено на Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи, както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на България през граничен контролно-пропускателен пункт. С интегрирането на информационните системи на трите ведомства ще бъде осъществен контрол върху спазването на задължението за заплащане на пътни такси и за установяване и проследяване на извършените нарушения, като ще се регламентира достъпът на длъжностните лица от Националното тол управление по установяване и санкциониране на нарушенията по пътищата до данни за регистрирани превозни средства в Националния регистър на превозните средства и собствениците им, воден от МВР, за установяване на собствеността и ползването за целите на издаване на електронни фишове и наказателни постановления. В резултат на интеграцията между системите, МВР и Агенция „Митници“ ще получат данни в реално време относно движението на пътни превозни средства по платената пътна мрежа на На 10 април 2019 г., след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки, е сключен договор с предмет: „Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България – МВР, НАП

Изграждането на интегрираната система в отделните институции към този момент е на различен етап. В МВР интеграцията по правоприлагане е завършена и работи в продукционна среда, тоест информацията се получава в реално време. В Агенция „Митници“ в края на месец май са завършени интеграционните тестове в тестова среда и се очаква в първата половина на юни интеграцията да заработи и в продукционна среда. В Националната агенция за приходите предстоят интеграционните тестове.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, по-скоро не е реплика, а уточняващ въпрос. Първо, извинявам се за неточността на периода на обявяването на тази обществена поръчка за интегриране на системите. Както чухме, тя е обявена през месец април. април. Допълнителният ми въпрос към Вас е: тази интегрирана система за обмен на информация освен контрол по правоприлагането за събирането на пътни такси предвижда ли и в бъдеще правоприлагане по контролни функции на ведомствата, чиито информационни системи се съвместяват с информационната система на АПИ,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Иванов, да – месец април 2019 г., и сега е финалът на изпълнение на дейностите по тази процедура. Като отговор на Вашия допълнителен въпрос – системата, която е изградена за събиране на пътни такси, е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства пътното превозно средство и неговото свободно движение. Функционалностите, които тази система има, ще позволят електронен достъп на длъжностни лица от други ведомства, които осъществяват контрол по изпълнението на задължението за заплащане на пътни такси, каквито имат като ангажимент МВР и Агенция „Митници“. В същото време тази информация, която се е събирала от електронната система за пътни такси, ще може да бъде в полза и на двете ведомства в проследяването на трафика, борбата със сивия сектор, така че данните и информацията могат да бъдат допълвани. Самата система може да бъде допълвана, така че всички ведомства да имат възможност да я ползват и тя да работи в интерес на по бързото обработване на данни, както и по-бързото намиране на данни в работата на всички останали ведомства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Да благодарим на министър Аврамова за участието ѝ в днешния парламентарен контрол. Преминаваме с въпроси към министъра на труда и социалната политика – госпожа Деница Сачева. Първият въпрос е от народните представители Надя Клисурска, Виолета Желева, Димитър Данчев и Кристина Сидорова относно проблеми по прилагането и администрирането на мярката 60/40 от съответното Министерско постановление за запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение. Заповядайте, госпожо Клисурска, да развиете въпроса.

тази, с която с Постановление № 55 от месец март беше предприета стъпка за запазване на заетостта в предприятията, които са пострадали от извънредното положение и коронакризата. За съжаление, от екраните всеки ден ние чуваме, че тази мярка запазва над 250 хиляди работни места, но, когато говорим, е хубаво да говорим с факти и аз ще прочета последните актуални факти, свързани с мярката. Въпросът ми е свързан с нейното администриране, защото аз смятам, че има проблеми по тази мярка, които още не са преодолени – два месеца и половина, след като тя вече работи. Цифрите са такива: Цифрите са такива: подадени са над 15 хиляди заявления от фирми за запазване на 251 хиляди 953 работни места. Сумата, която до момента държавата е дала, е едва 60 милиона от отпуснатите 1 млрд. лв., но реално получилите компенсация към момента са 157 хиляди човека. Най-вероятно цифрите, които ще ми бъдат съобщени след малко, ще бъдат коригирани, тази информация е отпреди два дни. И то само за 10 хиляди предприятия, което означава разлика от 251 хиляди към 157 Но, ако погледнем реално списъците, които са публикувани на сайта на Националния осигурителен институт, ще видим, че един голям процент от фирмите са кандидатствали два пъти и са получи два пъти компенсация. Но има фирми, които са получили три, четири,

Имаме сигнали, че фирми са получили отказ след обжалване без обосновка. Имаме запитвания по прилагането на чл. 1, ал. 4 от Постановлението, който регламентира изплащането на компенсации за целия период или част от него, без яснота как да се прилага това. Имаме сигнали за работодатели, които след получаване на компенсациите не са изплатили възнагражденията на служителите си, както и за случаи на двойно финансиране на държавни и общински служители. В тази връзка въпросът ми е: какви действия предприемате по гореописаните случаи,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, да – ще коригирам малко Вашите числа от гледна точка на това, че данните към вчерашна дата са следните: имаме общо 15 286 подадени заявления за 259 256 работници и служители. Общият размер на изплатените средства е 73 млн. лв. на близо 11 000 работодатели за запазването на над 170 000 работни места към вчерашна дата. Когато говорим за запазването на работни места, ние говорим за 170 000 души с уникален единен граждански номер, тоест в тези 170 хиляди, които отчитаме, няма повтарящи се хора! Разликата в това – до 259 000, разбира се, се дължи на това, че някои от работодателите са подавали два или три пъти заявления до момента, защото това е тяхно право. Те могат да подават заявления за един месец, два месеца, три месеца и освен това биха могли да подават няколко заявления, но всеки път могат да подават различни заявления за различни хора. Така че точният брой на запазените работни места ще стане ясен, както много пъти сме казвали, в края на този месец и най-вече в края на следващия, когато на 30 юли ще приключи и последното изплащане на средства по мярката Така че това, което се обявява от екрана, в никакъв случай не е манипулация на фактите, напротив фактите са много динамични, защото всеки ден някой подава заявление. Отказите, за които Вие говорите, не възпрепятстват компаниите да подават отново заявления, защото част от тях не отговарят на съответните изисквания. По отношение на сигналите за работодатели. Ако имате такива сигнали, Ви призовавам да ги предадете в Главната инспекция на труда. До момента от Главната инспекция на труда са извършени четири такива проверки на работодатели, но съответно не са установени нарушения. Същото важи и по отношение на сигнала, за който казвате тук от трибуната на Народното събрание – за двойно финансиране на общински структури. По наши данни такова двойно финансиране не се извършва, защото общинските организации, които са кандидатствали до момента, са кандидатствали за хора, за които съответно няма средства от общинските бюджети. По отношение на бъдещето на мярката. В момента се работи по нейния нов дизайн вероятно следващата седмица ще бъде пуснат на обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и на междуведомствено обсъждане. Това, което ще бъде променено, е, че съществено ще бъдат разширени групите на лицата, на които ще се изплащат компенсации. Вече ще могат да бъдат включвани и регистрирани безработни лица, тоест ако работодателят реши да наеме безработни лица от Бюрото по труда и съответно се предвижда процедурата за подаване на заявления и одобрения да остане същата. Новото също е, че данъчните задължения ще бъдат към 31 декември 2019 г. и е предвиден текст срещу декларирани данъчни задължения за 2020 г., и дори те да не са платени това да не бъде основание съответно заявлението да бъде отхвърлено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Госпожо Клисурска, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема министър Сачева, от данните, които Вие посочихте, аз смятам, че действително нещата, които Вие представихте, не са достатъчно обосновани. Те са свързани с това, че в крайна сметка всички ние можем да проверим списъците, които са публикувани на сайта на Националния осигурителен институт. Ако отворим списъците, ще видим, че повтарянето на фирми – действително ние няма как да засечем няма как да засечем уникалните идентификационни имена на лицата, но виждаме, че има повторяемост над 50% от фирмите, които кандидатстват за втори път. Интересно е и недоумение у мен буди фактът как мярката 60/40 подпомага, когато Вие говорите за държавни и общински фирми, подпомага, пак казвам, ВиК сектора, защото аз не смятам, че това е сектор, който беше засегнат от коронавируса. Ако погледнем списъка, ще видим, че има ВиК предприятия, зя които знаем, че са държавни и общински. От друга гледна точка, поглеждайки списъка, ще видим, че в него фигурират регионални музеи, които са в компетентностите на държавата, фигурират общински пазари, фигурират общински музеи, така че моят апел към Вас е общо взето да се проверява действително дали има такова двойно финансиране. И то не е свързано с това, че ние размахваме пръст и казваме: тези неща не са редни! Аз смятам, че има много фирми, които бяха засегнати от коронакризата, и ще спомена нещо: Националният статистически институт преди няколко дни излезе с изследване какво се случва с нефинансовите предприятия през месец април 57% от нефинансовите предприятия са засегнати от коронакризата. Това, което показват тези статистически данни, е, че работодателите не прибягват към мярката 60/40, а само 8,4% са прибягнали към нея. Една голяма част от работодателите използват целия платен годишен отпуск на своите служители, неплатения отпуск като възможен вариант, дистанционната работа и едва 8,4% от тях се възползват от тази мярка, което показва, че бизнесът не намира, че този инструмент е ефективен за него. Аз не го казвам тук с оглед на това да критикувам, а с оглед на това, че действително това, което Вие казахте, е необходимо да бъде подобрено ефективно и инструментът реално да помогне на засегнатите сектори. По отношение на отказите на фирми.

регистрите, които ще се ползват за компенсиране по мярката, са свързани само с регистрите на Националния осигурителен институт, НАП и Агенция по заетостта. В момента отказът е направен на база на данните от „Сиела“, което няма нищо общо с държавните регистри. моят апел към Вас е: администрирайте мярката ефективно и не само четири проверки да са направени от Главна инспекция по труда, защото това виждам и в отговора към моя колега Петър Кънев, а да са регулярни, за да могат работниците и служителите ефективно да получат своите възнаграждения, за които са компенсирани от работодателите. Нямам въпроси, апелът ми е този: нека мярката да бъде ефективна за по-голяма част от засегнатите предприятия! Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. Дуплика? Няма да ползвате, госпожо Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Виолета Желева и Румен Георгиев относно договорите за така наречените студентски бригади в контекста на извънредното положение в страната и света. (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, около 6000 български студенти ежегодно се възползват от така наречените програми за културен обмен между България и САЩ. Към момента Програмата за студентски бригади, която се регулира от Държавния департамент на САЩ, не е отменена. Студентите са подписали своите договори с американските работодатели, уредили са условията по пътуването си, предстои им само интервю за виза, но заради извънредното положение в страната интервютата са отложени. Въпросът, който поставяме, се отнася до това, че въпреки извънредните обстоятелства от месец март тази година, като цяло, фирмите посредници продължават да прилагат стандартните условия. Какво ще рече това? Студентът може да се откаже, но това ще донесе много големи неустойки за него, понеже неустойките се определят на база на това кога се е отказал и в какъв срок преди заминаването му. Това е разбирането на фирмите посредници, които сочат, че има отсъствие на клаузата „форсмажор“ в договорите, които са сключили. Въпросът ми към Вас, госпожо Министър, е продиктуван от това, че решението на студентите да не пътуват ще бъде породено от възможност за риск за тяхното здраве и сигурността им, но това би означавало сериозна необоснована финансова загуба за тези млади хора.

включително и при изпълнението на Лятната програма „Работа и пътуване“, по която, според информация на страницата на посолството на САЩ в България, всяко лято приблизително 6000 студенти пътуват до различни градове градове в САЩ, където в допълнение към полезното практикуване на английски език участниците придобиват трудов стаж в различни области. След приключване на трудовия договор те имат право на 30 дни допълнителен престой в САЩ, за да пътуват из страната, преди да се завърнат у дома. Студентите, участващи в лятна студентска бригада, пътуват до САЩ с помощта на акредитиран спонсор. Американският спонсор е директно отговорен за намирането на подходяща работа за студентите, както и за цялостния успех на Програмата. С цел тя да бъде по-достъпна за студентите има много оторизирани от американската страна български агенции за набиране на кандидати, които служат за връзка между спонсорите в САЩ и студентите, като същевременно някои от тези агенции

Ако даден кандидат не може да пристигне в САЩ навреме за началото на Програмата, както е отразено във формуляра, който удостоверява участието, кандидатстването трябва да бъде спряно, докато началната дата на Програмата не бъде променена в интернет базираната електронна система с данни за чуждестранни студенти SEVIS. По препоръка на посолството кандидатите не трябва да закупуват билети преди да получат своите паспорти с виза. В стандартните условия на договорите, ако не се получи виза, сумата, която студентите съответно са заплатили, се възстановява. В този смисъл е възможно датите на пътуванията да бъдат предоговорени, с което студентите съответно да не губят своите права. С оглед на посоченото по-горе считаме за подходящо при неосъществени пътувания да се прилагат и съществуващите механизми за изплащане на обезщетения на клиентите. Съгласно българското законодателство Министерството на труда и социалната политика не би могло да въздейства върху процеси по възникване, действие и прекратяване на правоотношения между частни субекти, а възникналите спорове следва да се уреждат по реда на гражданското съдопроизводство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Сачева. Госпожо Желева, заповядайте Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Желева, аз разбирам, че това са частни, трудови, правни отношения особено с друга страна извън Европейския съюз и съм запозната с клаузите по договорите, но все пак тези договори са трудови договори. Ето затова аз задавам този въпрос към Вас, защото тези договори са сключени, от една страна, с американския работодател – със спонсориращата организация от Америка, но и с посреднически фирми от България. В случая какво се постига с това, че тези програми се обявяват за културен обмен? Една голяма част от фирмите – посредници, не са регистрирани в Агенцията по заетостта. Това е въпросът ми към Вас: не смятате ли, че всички фирми трябва да бъдат регистрирани в Агенцията по заетостта – фирмите, които са посредници за наемане на работа в чужбина? Защото се случва фирма, която посредничи за работа в Германия и Англия например,

имала регистрация в Агенцията по заетостта, но е била временна – само до 2018 г. Доколкото съм запозната с регистъра, там видях само една от фирмите да има такъв лиценз. Тук е въпросът: дали Агенцията по заетостта по този начин не бяга от отговорност да може да се проконтролират тези договори и условията по тях? В тази ситуация студентите са принудени да сключват анекси, с които изключително много ще загубят от сумата, която са дали, и техните права ще бъдат нарушени, според мен. Ето тук е ролята на държавата и съответното ресорно министерство, към което е Агенцията по заетостта, да може да да проконтролира тези договори, за да не ощетяват толкова много младите хора, особено в тази трудна ситуация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева. Госпожо Министър? Няма да ползвате дуплика. Да благодарим на министъра на труда и социалната политика госпожа Сачева за участието ѝ в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народния представител Станислав Станилов относно съвместна дейност между Консорциум „Метеорологични системи и екипировка“ и Националния институт по метеорология метеорология и хидрология. Заповядайте, господин Станилов. По време на кризата със затварянето на метеорологичната станция на връх Мусала през 2016 г. едни медии твърдяха, че става дума за лични интереси на генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология, който има

Пред вестника професор Христомир Брънзов признава, че фирмата има съвместни дейности с Института за участие в проекти. Той информира за спечелени проекти на стойност няколко стотин хиляди лева, като след това фирмата поддържа апаратите, които е произвела. В тази връзка Ви моля, господин Министър, да ми отговорите: какви съвместни дейности има между Консорциум „Метеорологични системи и екипировка“ и Националния институт по метеорология и хидрология

Накратко, през посочения период 2008 – 2016 г. няма съвместни дейности между Консорциум „Метеорологични системи и екипировка“ и Националния институт по метеорология и хидрология. Въпросът е разглеждан на заседание на Управителния съвет на БАН през 2018 г., тъй като до 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология е част от Българската академия на науките. Тогава също не е открит конфликт на интереси. По отношение на Вашите конкретни твърдения. Съвсем накратко – проверката показва, че се потвърждават изнесените от Вас факти за актуалното състояние на търговското дружество, с което професор Брънзов е имал връзка, но няма законови ограничения да прехвърли дяловете на когото и да е. По отношение на другите твърдения не се не се потвърждава информацията за съвместни дейности. Накратко анализът на събраните доказателства показва, че част от твърденията са достоверни, но те не представляват закононарушения. Останалите твърдения не са достоверни. Уверяваме Ви, че ако получим данни за евентуален конфликт на интереси, веднага ще сезираме Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Благодаря.

се е развило в Стара Загора. Има още такива, но аз не искам да се занимавам с тази работа. На този директор не му е там мястото. Освен това този директор е навършил години и трябва да бъде пенсиониран и махнат оттам веднага за безбройните нарушения, измами и прочие, които е вършил.

Този въпрос, по който говорим с Вас и който Ви задавам постоянно, трябва да реши един проблем. Миналия път зададох въпрос на министъра на околната среда и водите защо той не вземе този институт при него, където му е мястото? Той каза, че такъв научен институт няма място в Министерството. По същия начин, каза той, както може да бъде при мен, може да бъде в Министерството на земеделието, може да бъде и в други институции, които той обслужва. Този институт трябва да бъде или дирекция, която да го обслужва, а да има научен институт в БАН, или просто трябва да бъде върнат обратно, което също е невъзможно. Извършеното е извършено! Дайте да поправим нещо, да махнем този директор, да сложим истински директор, който няма да върши измами с фирми и оплитания в такива дейности. Аз лично не се съмнявам във Вас, никога не съм се съмнявал, че Вие сте добронамерен в това отношение, но просто това беше направено под под напора на обстоятелствата. Това е всъщност моят въпрос, който в известен смисъл е пунктуационен, но мисля, че може да свърши работа. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Станилов. Господин Министър, заповядайте за дуплика. Благодаря, уважаеми професор Станилов. Ще възложа нарочна повторна проверка, по-скоро допълнение към предходната, специално заради заради допълнително предоставената информация. В момента е в ход обсъждане и приемане на Закона за Националния институт по метеорология и хидрология, който предстои или или по-точно започна разглеждането му на второ четене в Комисията по образованието и науката. В началото на годината бяха направени от Вас промени в Закона за висшето образование, които регламентираха пределна възраст от 65 години за заемането на ръководни длъжности.

научна организация, така и Национална хидрометеорологична служба. Назад в историята е бил или към Министерството на образованието, както се е казвало в миналото, или към Българската академия на науките. Той обслужва 6, 8 сектора или субекти от 7 или 8 сектора, така че има мултисекторно, многосекторно значение. Логиката да бъде към структурата на Министерството на образованието и науката е, че той е и научна организация. Професор Брънзов е е дългогодишен директор на Института, избран от Българската академия на науките в миналото, а последното му назначаване – преди навършването на 65-годишна възраст, е от мен по предложение на Научния съвет на на Института. Благодаря.

и достатъчен брой ученици само допреди няколко години. За съжаление, по време на извънредното положение местната власт взе решение за неговото закриване без необходимото обществено обсъждане, без да се чуят аргументите на хората, което логично доведе до основателни протести. Това бе основанието за моя въпрос, а междувременно не закъсня и Вашата реакция, за което, господин Министър, категорично Ви поздравявам. По този начин някои от поставените въпроси тук отпадат, защото те намериха отговор в публичното пространство и той – смея да твърдя – е положителен. Все пак, за да има смисъл Вашето идване тук и за да има смисъл моят въпрос, трябва да си кажем какви са били причините и какво ще правим оттук нататък. Средищното училище е с добра материална база, едно добре финансирано училище. На централно ниво Вашата партия е заявила, че образованието е приоритет, запазването на учебните заведения – също, но за последните три години са сменени трима директори. Оттам започва смяна на преподаватели, напускане на преподаватели, логично – отлив на ученици. Регионалното управление на образованието според мен е пасивно и не взима мерки. Тоест тук се касае за някаква липса на комуникация между Министерството и регионалните структури. Когато вече става късно и учениците са малко, решенията са болезнени и срокът от една година, който сте дал за запазване на училището, ще бъде критичен. Вярвам, че няма да бъде лесно. Затова поставям пред Вас въпроса: какво смятате да направите като мерки в този едногодишен период, който обявихте публично, за запазване на училището? Какво Какво смятате да направите като промяна в работата, защото според мен има пропуск? Кметът на населеното място на село Поликраище твърди, че проблемът е в делегираните бюджети, тоест системен проблем. Местните хора твърдят, че е лошо управление на училището смяната на директори, грешно водене на политика. Опозицията в общината пък твърди, че има конфликт на интереси дори, че става въпрос за някаква сериозна земя към училището, която не отишла в училището, което приема, а в общината, което пък било грешка. Моля да разясните какви грешки са довели до тази ситуация, какви мерки ще вземете и каква е визията за бъдещето на училището? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков. Господин Министър, заповядайте за отговор.

ние с общината сме в обвързана компетентност – те само могат да предложат закриването на училище, аз мога да откажа или да приема предложението, не мога сам да инициирам, респективно Общината не може сама да го закрие. последните три години, откакто съм министър, съм направил осем отказа за закриване на училища по предложения на общините. В предходните години почти е нямало такива. За съжаление, в последните десетилетия се закриха множество училища, най-вече в резултат на процесите на вътрешна и външна миграция, които доведоха и до негативни демографски процеси. Това, което беше направено в последните години – имаше национална програма, която подпомагаше и стимулираше до известна степен оптимизацията на училищната мрежа и закриването на училища. Прекратихме тази програма. От 2018 г. вече няма такава програма, общините не са стимулирани. Другото, което направихме 2017 – 2018 г. с бюджета, да да променим финансово-разпределителната формула в системата и вече финансирането на общините, оттам и на училищата, не зависи само от броя на учениците. Имаме средства, които са за институция. Имаме също така и средства за паралелка. По този начин бяха насочени допълнително между 60 и 70 млн. лв. за финансиране на малките и малките и отдалечените училища. Отделно предоставихме 30 млн. лв. за училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи. Това училище е също такова и получава средства. Тоест можем да кажем, че близо 100 млн. лв. сме предоставили допълнително на училища като това. Ние направихме финансов анализ.

над 60 деца, които са в училищна възраст от първи до седми клас, а предстоящите да се запишат в първи клас са десет. Но в същото време в училището учат само три деца от селото. други деца са от съседните села, в които са закрити училищата. Тоест решението в случая да има да има малко ученици в това училище е на родителите, които са избрали децата им да учат в Горна Оряховица. В много случаи това, което можем да кажем като общо правило, е, че решението за закриване на училища не е в общината, родителите, които са избрали да живеят, или най-малкото децата им да учат на друго място. И тук възниква въпросът: защо тези деца учат там? Само заради по-добрите условия? Не. Не толкова заради по-добрите условия. Тук основният проблем е така нареченият феномен на вторичната сегрегация. Вторичната сегрегация е: когато децата от ромски произход се увеличат над определен процент, започва изтегляне на останалите деца било заради предубеждения и най-вече заради желанието, или по-скоро нагласата на родителите да дадат най-доброто образование на децата си, разбирането, че в едно такова училище – с голям брой ромски деца, това няма да се случи. Това обаче не е така, то може да бъде преодоляно. Дадох им пример с едно едно село в съседната община Лясковец, което е успяло с активно училищно ръководство да преодолее проблема с вторичната сегрегация и децата от селото учат там, а не са отишли в Лясковец или в Горна Оряховица. Наистина тук проблемът е в това, което са Ви казали и на Вас жителите. Това, което Ви е казал кметът за делегираните бюджети, не е вярно, но това, което са Ви казали жителите, е вярно. Проблемът е с активното училищно ръководство и въобще активността на педагогическия екип. Не съм им поставил срок от една година за закриване на училището. Това, което казах, е, че до една година трябва да покажат резултати. Порицах началника на Регионалното управление по образованието, защото училището допреди три години е имало активен директор, който обаче е избрал да бъде директор на друго училище, кандидатствал е, спечелил е конкурса. Тогава учениците са били 140, съответно децата от това село са учили в училището. Оттогава не е имало смяна на директори, а по-скоро няколко временно изпълняващи длъжността директор. Не е имало активна роля от страна на регионалното управление и това е пропуск от страна на Министерството. Училищата не трябва да се закриват поради такива причини.

на следващото най-близко училище, тоест колко ще се наложи да пътуват, какви са децата, дали са склонни да пътуват, защото много често децата, които са от ромски произход, не отиват да учат в съседното село в съответното колко са децата в първи клас, има ли добра материална база? В случая това, което можем да кажем, е, че общината е инвестирала средства, което показва положителното отношение на общината към образованието във всички училища, и тя не следва да бъде обвинявана, но в никакъв случай не трябва решенията за закриване да бъдат продиктувани от това, че има несвършена работа. Всеки един случай го разглеждаме поотделно. Имаме подобни случаи, в които първокласникът е примерно един. такъв случай, където също има обществен дебат, има един първокласник. Все пак едно училище трябва да позволява и социализация. При много нисък брой деца, а ние имаме училище в момента и с деца, но ако се закрие това училище, те трябва да пътуват час и половина, това е в Родопите – изключително труден терен. Така че във всеки един случай ние търсим баланса между тези критерии. В случая нашето мнение е, че училището не следва да се закрива. Благодаря.

разберем дали сме на едно мнение по отношение на причините за проблема. И смятам, че господин министърът е вникнал добре в ситуацията, тъй като наистина проблемът не е финансов, макар и да беше обявен като основен мотив именно финансовият модел от страна на местната власт. Проблемът не е и демографски. Който познава населеното място, знае това. Проблемът действително се корени в управлението на учебното заведение. Едно учебно заведение само допреди три години с достатъчен брой деца – такова рязко намаляване говори за проблем, който е и пропуснат от Регионалното управление на

те са добри ученици, между другото, всички много активни в културната дейност. Те пък от своя страна участват в читалището. Тоест това е една свързана система. Ако спре училището в Поликраище, спира транспортът. Това означава, че въпрос на време е да бъде затворена и детската градина, защото транспортът на училището вози и деца за детската градина. Тоест проблемът един след друг ще стане много по-голям. И макар и късно, по-добре сега да бъде започнато неговото решаване. Добър анализ на причините и смятам, че сме на едно мнение. Оттук нататък обаче малко чухме и за конкретните мерки, какво конкретно смятате да предприемете в тази една година? След една година какви резултати очаквате точно? Ще правите ли някакви структурни промени?

Благодаря. Това, че посетих селото, ми даде възможност да говоря с местната общност, с педагогическия колектив. Това, което се се споразумяхме с тях, макар и да не сме го формализирали, е те да положат максимум усилия да преодолеят проблема с вторичната десегрегация, да водят разговори с родителите. Включително и родители, които сега искат запазването на училище, участвали са в протеста, са взели решение децата им да учат в Горна Оряховица. Най-добрата подкрепа за това училище е просто децата им да учат там. Началникът на Регионалното управление да обяви конкурс, да се съберат, ако трябва общността да изберат най-мотивирания човек за директор, факт е, че ние имаме училища, които работят добре, и училища, които не работят толкова добре. Основната причина за това, основният фактор е активността на директора. Там, където има добър директор, който дава всичко от себе си, показва отдаденост, професионализъм това се отразява това се отразява на цялостната работа на училището, на работата на целия колектив и обратното – там, където няма активен директор, или пък където има временно ръководство, както в случая с училището, малко или много води до спад в работата на училището. Това са конкретните мерки – ежедневна работа. В образованието всъщност това са многодневни и многочасови усилия, които трябва да положат в училище, работа с родителите, работа с децата. Няма някакъв конкретен показател да сме им казали – точно пет деца трябва да останат от тези десет в първи клас. По-следващата първи клас. По-следващата седмица ще внеса в Министерския съвет и надявам се Министерският съвет да одобри да внесем в Народното събрание изменения в Закона за предучилищното и училищното образование. Те са в три части, но едната от тези части касае и контрола на настоятелствата и на училищните земи. Факт е, че нашите прадеди са давали това, което в най-голяма степен са имали и са дарявали училищни земи на училищата, но по време на оптимизацията на училищната мрежа, други причини – закриването на училища, неясният статут на настоятелствата – голяма част от този поземлен фонд, който е бил дарен на училищата, се е изгубил за системата на образованието, той е отишъл в общините. Сега ще предложим, ако се закрива училище, земята да не отива в общината, да отива в приемащото училище, дори тази земя да е дарена на настоятелството. Съответно ще предложим и контрол на настоятелствата. Това ще елиминира стимулите на общините да закриват училища заради училищните земи – това, което споменахте и пропуснах да Ви отговоря в първата част на изложението си. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Да благодарим на министър Вълчев за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме с въпросите към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Започваме с питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна

В условията на пандемия от COVID-19 едно от съсловията, което изпадна веднага в стресова ситуация, но на което разчиташе цялото общество, бяха медицинските специалисти. Уважаеми господин Министър, Вие знаете, че това породи доста затруднения, защото поне в моята практика за първи път от много години ние изпадаме в такава ситуация и никой нямаше опит за действие в условията на пандемия. Основните въпроси, които трябваше да решавате Вие и Вашият екип, бяха два. Първият беше за условията на труд на медицинските специалисти и вторият – за стимулиращото им заплащане. Оттук започваме неща, които трябва да анализираме, защото не дай боже да се повтори отново ситуацията, а това съвсем не е изключено, както и Вие много добре знаете, не искаме отново да открием топлата вода, а трябва да имаме алгоритъм, който да следваме.

Тук е въпрос защо трябваше веднага да се пристъпи към най-тежкото и най-високото ниво на болничното здравеопазване, а да не се използва извънболничната мрежа. В крайна сметка Вие обърнахте внимание на тези лекари от болниците и тези от спешната медицина, които според Вас посрещат евентуалните вирусоносители. Така извън Вашето полезрение останаха медицинските специалисти въобще от извънболничната помощ денталните медици и фармацевтите. На хората от болниците им беше казано, че те са първа линия, без да се каже от коя специалност, тоест реално всички специалности, защото, когато пациентът, суспектен за вирусоносителство, постъпи в болницата, неговите придружаващи заболявания определят в кое отделение той да постъпи – кардиология, гастроентерология, хирургия, ортопедия и така нататък. Във връзка с Вашата заповед за карантината, която е правилна, аз не я оспорвам, обаче се оказа, че тези медици, които посрещат този болен, реално трябва да имат карантина, която да преживеят в болничното заведение, тоест те трябва да бъдат карантинирани за две седмици в съответното болнично заведение, тоест те трябва да спят там, да живеят там, и в това време обаче те не могат да си почиват, защото няма кой да ги замести на техните трудови постове, а те трябва и да работят. Тоест те започнаха да живеят в болниците. Това породи редица техни проблеми, основно финансови проблеми, защото техните семейства останаха без тях, финансовата издръжка се увеличи, когато ги няма основните носители на финансови средства в семейството. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Ние обаче ще подложим и в бъдеще на дискусия тези въпроси. Днес конкретното ни питане към Вас е: каква е Вашата стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация на българските медици – лекари, дентални медици, фармацевти и медицински специалисти в условията на продължителна пандемия с COVID-19? Ограничихте възможностите за дейност практически на всички медицински специалисти. Обмисляте ли разпореждания, които дават възможност за пълноценна натовареност на лекари, дентални медици, фармацевти и медицински специалисти в условията на пандемия? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Йорданов. За отговор – министърът на здравеопазването господин Ананиев. Заповядайте, имате пет минути.

с оглед необходимостта от бързо въвеждане на необходимите предпазни мерки за персонала на лечебните заведения, създаване на адекватна готовност и в тази ситуация. С цел осигуряване на финансова компенсация на медицинския и немедицинския персонал на първа линия, пряко зает с дейности, свързани с диагностика, наблюдение и лечение на пациенти с доказан коронавирус и настанени за болнично лечение, със средства от Оперативна програма на човешките ресурси“ от месец март започна изплащане на допълнително възнаграждение. По последни отчетни данни за месец март 2020 г. допълнителни възнаграждения в размер на 1000 лв. чисто са получили общо 3578 лица в общ размер на 5 млн. включително лични осигуровки, данък общ доход и осигуровки за сметка на работодател, в това число 1718 лица медицински и немедицински персонал от 37 лечебни заведения на територията на цялата страна в размер на 2 млн. 556 хил. 196 лв. и 1860 лица, служители на регионалните здравни инспекции, Националния център по заразни и паразитни болести, центровете за спешна медицинска помощ в размер на 2 млн. 741 хил. 506 лв. Допълнителни възнаграждения за месец април 2020 г. са получили на 11 май общо 6626 лица в общ размер 9 млн. в това число 3950 лица медицински и немедицински персонал от 59 лечебни заведения на територията на цялата страна

В изпълнение на проекта се изплащат допълнителни трудови възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейностите по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус, настанени за болнично лечение. За тази цел са разписани ясни, обективни, измерими критерии, на базата на които да се определи броят на лицата в лечебните заведения, които следва да получат допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв. За останалите специалисти в здравния сектор – лекари, медицински специалисти от извънболничната помощ, дентални медици и фармацевти, които не са включени като възможни получатели на допълнително възнагражения, бяха създадени възможности всички те да получат възнаграждение, заплащане за този период на епидемичната обстановка, независимо от намаления прием и временно преустановяване на някои дейности на база на механизъм за финансиране при неблагоприятни условия на работа. Отмяната на ограниченията и въстановяването на приема и плановата лечебна и оперативна дейност в болниците, както и медицинските дейности в извънболничната помощ ще доведе до увеличаване на обема на медицински дейности, което ще даде отражение и върху размера на получаваните от медицинските специалисти възнаграждения. Що се отнася до подобряване условията на труд, то в изпълнение на проект „Борба с COVID-19“, който се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Министерството на здравеопазването е осигурило закупуването на медицинска апаратура за повишаване капацитета на лечебните заведения за болнична помощ, за лечение на болни с COVID-19, съвременна лабораторна апаратура и тестове, както и лични предпазни средства за медицинския и немедицинския персонал. На лечебните заведения са осигурени необходимите лични предпазни средства като в регионалните здравни инспекции е сформиран и съответен резерв. Голяма част от средствата, получени като дарения и в изпълнение на Решение на Народното събрание от 6 април 2020 г., също са насочени към регионалните здравни инспекции за осигуряване на тестове за диагностика на COVID-19 в съответствие с потребностите на отделните региони. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Два уточняващи въпроса. Господин Тасков, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Позволявам си да взема възможността за един уточняващ въпрос, свързан с дейността на инфекциозните клиники на територията на страната и пълноценното използване на ресурса на тези клиники, пълноценно по този начин, за да не се буквално блокира цялата здравна дейност по време на една евентуална и възможна такава повторна вирусна инфекция, защото всички знаем, че по време на тази епидемична обстановка ние реално блокирахме плановата дейност в болниците, въобще плановото здраве на българите. Какво се предприема в тази част – свързана именно с потенциала на инфекциозната дейност? В хода на Вашия отговор току-що получих информацията, уважаеми господин Министър, преди малко Министерство на здравеопазването буквално е отказало финансиране на колегите,

Инфекциозните отделения бяха поставени на специално внимание на ръководството на Министерство на здравеопазването и всички мерки, свързани с осигуряване на апаратура, осигуряване на предпазни средства, бяха първите, които бяха осигурени, защото те наистина се намират на първа линия и са най-близо до болните. Добре осъзнаваме, че инфекциозните ни отделения имат нужда от подобряване на условията, в които работи медицинският и немедицинският персонал както с необходимата апаратура, техника, предпазни средства, маски, облекла и така нататък. В момента, знаете, че Европейската комисия предвижда да разпредели един много сериозен ресурс на държавите – членки на Европейския съюз, които да подпомогнат в борбата със справяне с COVID-19. Нашето ръководство прецени, че една от най-важните програми, с които може да заделим средства за българското здравеопазване – това са инфекциозните отделения. В момента работим и до сряда следващата седмица ние ще представим на нашия орган по управление на проекта този проект, който го разработваме в момента, и ще го защитим пред Европейската комисия. От допълнителните пари, които ще бъдат предоставени безвъзмездно на нашата държава, един от приоритетите е здравеопазването, което много, много ни радва. Също друг проект, защото тази тема също е болезнена и е поставяна много пъти, това е психиатричните болници, психиатричните отделения, въобще проблемът с психиатриите в страната – това е вторият проект, който го работим в момента и съм сигурен, че ще успеем да го защитим. Това са две направления, в които ние имаме наистина въпиюща нужда от

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Имах право да задам и втори уточняващ въпрос, но ще пропусна това, тъй като проблемът с епидемията от COVID-вирусната инфекция засегна здравноосигурителните системи в света, засегна, разбира се, и постави на изпитание и здравноосигурителната система в България. Проблемите бяха осветлени във времето на COVID-вирусната епидемиологична обстановка. Лъснаха хронични проблеми в системата на здравеопазването в България, за които често в тази пленарна зала сме говорили, и извън тази епидемиологична обстановка. Проблемите надхвърлят и времето, и въпросите надхвърлят времето, позволено ни в рамките на едно питане. Затова и желанието на 62-ма народни представители от парламентарната група на „Българската да прерасне в разискване тук, в тази пленарна зала, такъв основен и горещ проблем, свързан с бъдещото на здравеопазната система в България. Проблемите са както от организационен, така и от кадрови, така и от финансов план. Затова, госпожо Председател, в Деловодството сме

г., и Проект за решение по питането, зададено от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици“. Предложението и Проектът за решение са подписани от 62-ма народни представители. Изпълнено е изискването по чл. 105, ал. 1 от Правилника повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разискване по питането. На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, насрочвам разискванията по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Виолета Желева относно размера на основното месечно възнаграждение на медицинските професионалисти по здравни грижи, заети в детското и училищното здравеопазване, изпълнение на клаузите на колективния трудов договор

Вас се подписват колективни трудови договори, но впоследствие те остават в отрасъл „Здравеопазване“, остават необезпечени, и по-конкретно относно медицинските професионалисти по здравни грижи, заети в детското и училищното здравеопазване. Уважаеми господин Министър, през 2018 г. бе подписан действащ колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. С разпоредба на чл. 47, ал. 2 от същия договор бе бе договорен минимален размер от 900 лв. на основна месечна заплата на медицинските професионалисти по здравни грижи, в това число и на заетите в детското и училищното образование. Година и половина по-късно от действието на този договор в някои общини на област Хасково, включително и в областния град, така договореният минимален размер на трудовото възнаграждение не е достигнат. Задавам въпроса за област Хасково като народен представител от този регион, но предполагам това важи и за много други общини в страната – този проблем и там стои на дневен ред като актуален. Затова въпросът ми към Вас е: къде виждате причините за неизпълнението на клаузите на колективния трудов договор? Каква според Вас е реалността договореният минимален размер на трудовото възнаграждение да бъде достигнат преди срокът на действие на Колективния трудов договор да е изтекъл

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, Министерството на здравеопазването е страна по колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, който е сключен между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в сектора. Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ е в сила от датата на подписването му, а именно – 8 ноември 2018 г., и е валиден за срок от две години. В Глава четвърта, Раздел II „Основни работни заплати“ от КТД в отрасъл „Здравеопазване“ са договорени минималните размери на началните основни заплати по категории „персонал“ съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите. Предвидените минимални основни заплати на персонала, зает в здравните и лечебните заведения, които са бюджетни организации, за медицински специалисти по здравни грижи, в това число и медицинските сестри, са 900 лв. Посочените разпоредби могат да послужат като база за договаряне на ниво предприятие, но не и да се приложат директно поради липсата на директен ефект на КТД на отраслово равнище. В случай че на ниво предприятие се договорят минимални размери на началните основни месечни заплати по категории „Персонал“, същите не могат да бъдат по-малки от предвидените в КТД в отрасъл „Здравеопазване“. Финансирането на дейностите, осъществени от медицински специалисти, работещи в здравните кабинети, в държавните и общинските училища, в общинските и държавните детски градини, детските ясли, детските кухни се осигурява като държавна делегирана дейност в рамките на общия бюджет на детското заведение или училище. Разбира се, и общините могат да участват във финансирането със собствени средства. Стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция здравеопазване ежегодно се актуализират в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера и други нормативни актове. По информация на Министерството на здравеопазването към 1 януари 2020 г. размерът на основната работна заплата на медицинските професионалисти по здравни грижи в детските ясли в в 36 общини на територията на страната е достигнал договорения минимален размер по КТД – 900 лв. В 106 общини размерът на основните месечни възнаграждения е в диапазона между 650 и 890 лв. По отношение на размера на основната работна заплата на медицинските професионалисти по здравни грижи в здравните кабинети в 44 общини на територията на страната е над 900 лв., а в 219 общини размерът на основното месечно възнаграждение е в диапазон от от 650 до 886 лв. Министерството на здравеопазването оценява отговорния труд на медицинските професионалисти по здравни грижи, зает в детското и училищното здравеопазване, но колективният трудов договор не определя контролни функции от страна на Министерството на здравеопазването по отношение на конкретното прилагане на акта. Изразявам своята увереност, че общините в България, включително и община Хасково, ще направя необходимото, за да могат работещите в детското и училищното здравеопазване да получат адекватни възнаграждения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика, госпожо Желева, заповядайте.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

минималния размер на трудовото възнаграждение, определено в този договор, и Вие не сте страна. А Вие сте само страна и нямате никаква роля, защото, видиш ли, стандартите се определят от Министерството на финансите. Може би това искахте да кажете?! На На основание Закона за публичните финанси и по-конкретно чл. 71 в рамките на бюджетната процедура Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите, приема стандарти за делегираните от държавата дейности. Но в ал. 3 от чл. 71 стандартите за делегираните от държавата дейности се разработват съвместно със съответния министър и Националното сдружение на общините заедно с министъра на финансите, което иде да рече, че Вие сте страна, която предлага актуализирани всяка година държавни стандарти за делегирането от държавната дейност. Това обаче не се случва. Ще Ви дам един конкретен пример за недостатъчен държавен стандарт за здравните кабинети съгласно чл. 5 от Наредба № 3. Държавният стандарт за едно дете е 1175 лв. за година, което означава, че при спазване на нормативната уредба държавата ще отдели 10 хил. 500 лв. за една медицинска сестра на година или 875 лв. че този стандарт, че тази основна заплата – минимална, която е заложена в колективния трудов договор, няма да се постигне.

Другото, което е: Вие казвате, че има само 36 общини с достигнато такова месечно възнаграждение. Ами това е срамно! Да подписваме Национален колективен трудов договор и най-накрая само в 36 общини то да бъде обезпечено?! Тук е моят апел. Има затруднение от страна на общините. Да, в някои общини те дофинансират и се стига до това месечно възнаграждение от 900 лв., но в една много голяма част от общините те не могат да дофинансират. Всяка година в становището на Националното сдружение на общините това се отбелязва и стандартите за поредна година

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Желева, и миналата година направих предложение за увеличаване на стандарта на тези делегирани от държавата дейности. Тази година с още по-голяма смелост бих казал, че ще го направя, тъй като съм водил разговори в Кабинета с министър-председателя и държавата има волята да подпомогне тези дейности през следващата година. В момента се намираме в бюджетна процедура. Правим Проектобюджета за следващата година. Правим и Проекта на стандартите за следващата година. Дълбоко се надявам наистина да стигнем до тези нива. Това, което обаче искам да кажа и което го казах в моето първоначално изложение, е, че все пак това е колективен трудов договор, който се подписва от три страни. Една от страните е работодателят. Няма как да елиминираме възможностите на общините и те да подпомогнат, както го направиха в редица други общини. Разбира се, че ако има възможност, но трябва да има и приоритети, а децата са ни приоритет. Убеден съм в това! Но така или иначе, ще следите процедурата по разработването на Проектобюджета и ще видите моето желание и желанието на Кабинета да помогне

от народния представител Георги Михайлов и народния представител Виолета Желева относно обема на реимбурсираните медикаменти от страна на Националната здравноосигурителна каса. Заповядайте, госпожо Желева. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, задаваме един актуален въпрос отпреди няколко дни към Вас и той касае които ние получаваме от цялата страна, за промяна на размера на реимбурсирането на отделни медикаменти от страна на Националната здравноосигурителна каса

и то за тяхната имуносупресивна терапия, която е изключително продължителна. Какво е Вашето отношение по този проблем, още повече че това се случва в период на извънредно положение, когато този период за

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева, уважаеми професор Михайлов! В нашата страна Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е компетентният орган, който утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, както и определя референтната стойност и нивото на заплащане на лекарствените продукти. Лекарствените продукти, съдържащи едно и също активно вещество по международното непатентно наименование (INN), се групират по лекарствена форма, изчислява се стойността за дефинирана дневна доза или терапевтичен курс, или концентрация, или обем за различните лекарствени продукти по INN и лекарствената форма и се определя най-ниската стойност, която е референтна за всички лекарствени продукти в групата. Нивото на заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, групирани по INN и лекарствена форма, включвани в Позитивния лекарствен списък, се определя в проценти, като НЗОК заплаща 100, 75 и до 50% от най-ниската стойност за дефинираната дневна доза терапевтичен курс на лекарствени продукти, принадлежащи към международното непатентно наименование, групирани по лекарствена форма или групирани по химична подгрупа на анатомо-терапевтичната класификация. При промяна на референтната стойност в съответната група лекарствени продукти, която може да се дължи на включване на нов продукт, промяна на цена или изключване на лекарствен продукт, стойността, заплащана от НЗОК за тази група, може да се намалява или респективно да се увеличава. Това довежда и до промяна на доплащането от страна на пациента, като това доплащане представлява разликата между цената на лекарствения продукт и стойността, заплащана от Националната здравноосигурителна каса. От изложеното дотук се вижда, че за лекарствени продукти за заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация, и с ниво на заплащане 100%, изискващи продължително лечение, във всяка INN група е осигурен лекарствен продукт, който е напълно заплатен от НЗОК, като в резултат на принципа на вътрешното рефериране за останалите лекарствени продукти се налага доплащане от пациента. В частност, по отношение на визираните от Вас лекарствени продукти, предназначени за лечение на трансплантирани пациенти в условията на извънболнична помощ, в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък към момента са включени 18 такива лекарствени продукта, които са с ниво на заплащане 100 на 100, предвид факта, че те са предназначени за лечение на хронични заболявания, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение. Обръщам внимание, че през 2020 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране не е променял или намалявал нивото на заплащане на лекарствените продукти, включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, като за лекарствените продукти, предназначени за лечение на трансплантирани пациенти, нивото им на заплащане не е променяно от тяхното включване в Позитивния лекарствен списък – от 2011 г. В заключение – предвид факта, че питането Ви не поставя конкретен казус и не съдържа конкретни сигнали, за които бихме могли да дадем конкретно становище, а представлява констатация, искам да подчертая, че ангажимент на медицинския специалист от профила на съответното заболяване е въз основа на оценката на актуалното състояние на пациента да предпише терапия за конкретната диагноза съобразно наличните в Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти. Задължение на лекаря е, съгласно действащата нормативна уредба, при предписване на лекарствени продукти да информира здравноосигуреното лице относно това

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, в голяма част от отговора си Вие цитирахте пред нас как се определя цената на част от лекарствата, механизмът за включване на лекарствата в Позитивния списък, промяната на референтните стойности и така нататък. Може би не сте ме разбрали, затова ще повторя ясно и конкретно. Трансплантирани пациенти заплащат лекарствата си! Един от най-важните медикаменти, които те трябва да приемат всеки ден и поддържат живота на трансплантираните от нас, от няколко дни е платен. Става дума за медикамент – точно ще Ви кажа, сега от трибуната не мога, след това, ако искате, ще Ви запозная, имам и касова бележка на хора, които са си го закупили на цена от 20 лв. Досега той е струвал 68 лв. и те не са заплащали нищо до този момент. Всички медикаменти са безплатни за трансплантираните – така твърдят хората, които се обърнаха към мен, а сега заплащат 20 лв., които за тях са страшно много, защото трябва да приемат и допълнително такива, а някои имат много ниски доходи. Мисля, че този път ме разбрахте. След това ще Ви кажа конкретно за сигнала, защото не може – всеки ден говорим, че здравето е най-ценното за хората,

допълня – да ни отговорите ясно: кое е наложило в извънредно положение да промените цената на този медикамент? Ако сега не можете да ми отговорите, понеже не знаете за кой точно става въпрос, след Вашето изказване ще допълня. Благодаря Ще Ви помоля, госпожо Желева, да ми дадете конкретния случай, за да го проверя. Но искам отново да повторя, че нивото на заплащане от страна на НЗОК не е променяно от 2011 г. Ако има такъв случай, дайте ми го – веднага ще го проверя и лично ще Ви информирам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към въпрос от народния представител Кръстина Таскова относно резултати от проверката във връзка с различното заплащане от страна на НЗОК на един

всички си спомняме – през януари месец тази година управителят на Националната здравноосигурителна каса гръмко запозна, освен народните представители, Вас и цялото общество, че има практика за заплащане от страна на НЗОК на различни цени на един и същи лекарствен продукт към различни болници. Ставаше въпрос за лекарствен продукт, заплатен седем пъти по-високо на частна болница спрямо държавна. Всички си спомняме, че Вие разпоредихте проверка. В създадената ситуация нямаше възможност да задам въпроса си – той е от началото на март. Моят въпрос към Вас е: какви са резултатите от тази проверка? Установиха ли се нормативни пропуски и липса на възможност от страна на Касата да контролира разплащанията? Ако има загуби, какви са те за бюджета във връзка с по-високото заплащане на лекарствените продукти на частните болници? Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Таскова, с цел извършване на анализ и идентифициране на огласените в публичното пространство практики с писмо № 61-00-7 от 16 януари 2020 г. е разпоредено на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Изпълнителната агенция по лекарствата да извършат проверка на търговците на едро, дистрибутиращи лекарствени продукти. Налице е и самосезиране от страна на Съвета за извършване на проверка. здравеопазването е разпоредено Съветът да извърши проверка на търговци на едро на лекарствени продукти за лечение на онкологични и онкохематологични лекарствени продукти по приложен списък от 317 продукта относно доставни цени на лекарствените продукти до лечебните заведения за болнична помощ, по приложен списък – 39 лечебни заведения. За тази цел от председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е назначена комисия, която е извършила следното: Проверени са търговците на едро с лекарствени продукти за доставените от тях на лечебните заведения лекарствени продукти по приложения списък, които НЗОК заплаща извън стойността на клиничните пътеки за лечение на онкологични и онкохематологични заболявания за периода 1 януари – – 31 декември 2019 г. Идентифицирани са търговците на едро, които попадат в обхвата на проверката, на база справки, изискани от Съвета от лечебните заведения, и проверка на публикуваните от Агенцията по обществени поръчки договори на лечебни заведения за доставка на лекарствени продукти – 34 дружества, от които един производител, 31 дружества за търговия на едро с лекарствени продукти, от които едно на територията на град Варна, четири на територията на град Пловдив и 26 на територията на град София, и две дружества, които не са търговци на едро. От тях 14 имат сключен договор по Закона за обществените поръчки или са доставили лекарствен продукт с международно непатентно наименование Pemetrexed на лечебни заведения или на други търговци на едро. В същото време успоредно е извършена дистанционна проверка на същите търговци от страна на Националната агенцията за приходите. При обработка на постъпилата в хода на проверките информация е установено, че при издадените фактури от търговците на едро на лечебни заведения или други търговци не е констатирано нарушение на спазването на утвърдените цени на лекарствените продукти с с международно непатентно наименование Pemetrexed при продажбата им от търговците на едро с лекарствени продукти. Не е установено и превишаване на стойност на опаковка, изчислена на база референтна стойност, определена в Позитивния лекарствен списък в размер на 1063,03 лв. с включен ДДС. Заедно с това, тиражираната в медийното пространство информация за големи отклонения в стойността,

Издадени са фактури от търговци на едро до лечебни заведения или други търговци на едро, в които не е вписано пълното и точно наименование на лекарствения продукт. Това затруднява извършването на проверка и анализирането на подадената информация. 2. Предоставени са фактури със заличено съдържание на количествата, единична цена и стойност. 3. При насрещна проверка на предоставените фактури и справки са установени грешки в отчета към НЗОК – на лечебните заведения е доставен и фактуриран лекарствен продукт на един притежател на разрешение за употреба, а към НЗОК е отчетен лекарствен продукт на друг притежател. 4. Установени са непълноти и неточности, както и разминаване в информацията, подадена от НЗОК, лечебните заведения и търговците на едро, в предоставените документи и справки, за които които е изискана допълнителна информация от проверяваните дружества. В изпълнение на заповеди на управителя на НЗОК в периода 16 – 17 януари 2020 г. служители на НЗОК също са извършили проверки. По данни от НЗОК, при проверките е извършен контрол на процедурата по закупуване и заплащане на лекарствения продукт INN Pemetrexed. Установено е, че доставката и закупуването на лекарствения препарат се осъществява на основание действащ договор между лечебното заведение и притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. При прегледа на наличната документация е констатирано, че цената на единична лекарствена окончателна опаковка, която лечебното заведение е заплатило на търговеца на едро, е 1063,03 лв. с ДДС. При проверките, които са извършени съобразно законоустановените контролни правомощия на НЗОК, не са констатирани нарушения. Флаконите са закупени на цена, съответстваща на пределната максимална цена, която заплаща НЗОК, а именно цената, която казах преди малко. След получаване на цялата изискана в хода на проверките документация и последващо нейно систематизиране се направи задълбочен анализ. В резултат на това министърът на здравеопазването предложи на министъра на финансите като отраслово компетентен държавен орган да бъдат включени и частните болници в обхвата на Закона за обществените поръчки, така че да се гарантира състезателност и прозрачност при ценообразуването на лекарствените продукти. Получено е писмо от Агенцията по обществени поръчки, от което е видно, че Агенцията подкрепя предложението. Тя е изготвила промяна в Закона за обществените поръчки и ги е предоставила на Министерството на финансите, което е вносител в Министерския съвет. В допълнение към това Министерството на здравеопазването публикува на своята интернет страница идеен проект за въвеждане на правило, с което се предлага да се въведе условие НЗОК да заплаща за лекарствени продукти най-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на централен орган за покупка в сектор „Здравеопазване“, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ. Това са лекарствени продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказаните медицински услуги. (Председателят Към настоящия момент НЗОК заплаща на изпълнителите на медицинска помощ лекарствени продукти извън стойността на оказаните медицински услуги цената, на която съответните лечебни заведения ги закупуват. Тази стойност не превишава определената в Позитивния лекарствен списък. Лечебните заведения обаче формират различни цени, което води до различно заплащане на едни и същи лекарствени продукти. Ето затова са и нашите предложения с оглед да преодолеем тази разлика. Предстои очертаване на конкретни механизми, по които горепосочената идея да бъде въведена в практиката. Изразявам увереност, че съвместните усилия на всички участници в здравната система, както и всички публични власти, ще допринесат за създаване на механизми за заплащане на лекарствени продукти, които да

въпрос – от народния представител Георги Михайлов относно строежа на Националната детска болница. Заповядайте, господин Михайлов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Преди да започнем с уважаемия господин министър конструкцията на нашия дебат искам да Ви поздравя за Вашето толерантно отношение при обсъждането на важни теми. Това се пренесе от министър Вълчев към министър Ананиев – той току-що говори повече от осем минути при лимит три минути. Надявам се този толкова важен въпрос, макар и последен, и преуморени всички в петък,

Вие сте изключително добре запознат, даже до болка по този въпрос. Знаете, че благодарение на парламентарната група на БСП – това е самата истина, преди година и половина на обсъждането на бюджета бяха поканени група педиатри, които представиха пред финансовия министър, пред цялото ръководство на парламента и пред Вас включително, своето желание за възстановяване на строежа на Оттогава обаче се случиха много събития, които не доведоха до полезен ход, и в крайна сметка до множество протести, предвождани и от граждани, и от професионалисти лекари, и от специалисти в областта на строителството и архитектурата. Аз тук ще си позволя, знам, че ги познавате, но за нашите зрители, да прочета основните аргументи на Камарата на архитектите, които те са изтъкнали пред Вас и пред господин премиера за това, че сегашният проект, който беше защитаван упорито – не знам дали от Вас, но беше упорито защитаван, няма как и не бива да се осъществява. На първо място: липсата на анализ за нуждите на детското здравеопазване в момента; проучване и оценка на подходящ терен; професионално и обществено обсъждане в истинския смисъл на тази дума; сериозни пропуски във функцията; липса на изисквания за качество на инсталациите в бъдещата сграда; изисквания за качеството на вложените материали; изборът на изпълнител по метода на пълен инженеринг, който се оспорваше от всички специалисти; формиране на себестойността на строежа; действащо градоустройствено решение за София, и при това положение строеж, който се оказва незаконен за столичния град; концепции и философия на строежа, който е започнат преди 40 години при коренно променени демографски условия в България; съвременни изисквания към педиатричната помощ;

Аз останах много изненадан, в приятния смисъл на тази дума обаче, че в крайна сметка решението на ръководството на държавата беше този строеж – да не го наричам с една дума, която съм наричал тук пред Вас, да бъде ликвидиран и да започне строителство на Национална детска болница. Задавам си обаче следния въпрос и той е този въпрос, който задавам на Вас: защо трябваше да загубим година и половина, при загубени вече 40 години пред цялата нация, пред нашите майки, пред нашите деца, за да започнем сега от кота – както казваше един писател: минус 273 градуса по Фаренхайт? Ще се образува една нова да го наречем най-простовато, и ще трябва да се търси ново проектиране, надявам се, че няма да има същото проектиране, каквото е било преди 40 години, нов строеж, с нова концепция, нова философия и да стигнем в незнаен ден, незнайна година и незнаен час до един лелеян от цялата нация проект. Надявам се, че нито Вие, нито който и да било в тази зала оспорва значимостта на Националната детска болница. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, преди да изчета това, което съм подготвил да Ви кажа, аз искам в този момент и пред Вас да кажа, че аз продължавам да смятам, че това, което е направено от нашите предци и е завършено в 1992 г., а не преди 40 години – тогава е започнало проектирането, е възможно да бъде основата на съвременната детска болница. Но поради общественото недоволство, и то на не толкова голям брой премиерът реши това, което казахте Вие – в рамките на договора, който е сключен с изпълнителя, да разрушим сградата и да направим чисто нова. Сега да Сега да Ви кажа това, което съм подготвил – как ще стане това. Министерството на здравеопазването винаги е отчитало стратегическата важност и обществената значимост на изграждането на Национална многопрофилна детска болница, предвид което всички действия и решения са свързани с реализирането на тази стратегическа задача. Министерството на здравеопазването сключи договор РД-11-135 от 2 април 2020 г. с избрания след проведена обществена поръчка за изпълнител ДЗЗД „Детско здраве“. Договорът е сключен в съответствие със сроковете, предвидени в Закона за обществените поръчки. Ние минахме, професор Михайлов, през цялата процедура до, включително, съдебно решение. Даже жалбите не бяха гледани по същество нито от КЗК, нито от Вас. Всички институции прецениха, че тази сграда може да бъде направена така, че да изглежда наистина като една съвременна, модерна и ефективна за здравето на децата болница. На 2 юни 2020 г. в Министерството на здравеопазването беше проведена среща между представители на Министерството на здравеопазването, представители на Националната гражданска инициатива за истинска детска болница, представители на изпълнителя на сключения договор за изграждане на Национална многопрофилна детска болница и представители на медицинската и проектантската общност. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени всички гледни точки с цел определяне на принципен план за действие, който да гарантира изграждането на съвременна Национална многопрофилна детска болница, отговаряща на всички съвременни стандарти в областта на детското здраве и болничното проектиране. На проведената среща всички страни подробно изложиха своите позиции, като се постигна принципно съгласие да бъде създаден обществен съвет и екип за управление към него с участието на представители на гражданската инициатива, професионални организации и експерти. Целта на обществения съвет е да се запознае с извършения от Министерството на здравеопазването анализ на нуждите, на базата на които е изготвено техническото задание на обществената поръчка, както и да участва във вземането на концептуални решения, свързани с изграждането на бъдещата детска болница. Страните постигнаха съгласие, че при констатирана необходимост извършеният от Министерството на здравеопазването анализ ще бъде надграден. Съгласие беше постигнато и за допълнително разглеждане на функционалното и техническо задание на детската болница и при необходимост същото да бъде допълнено, детайлизирано или променено. Целта на постигнатите договорености е да се гарантира максимална публичност и прозрачност на процеса по създаване на бъдещата детска болница, като се вземат предвид изискванията както на експертите – лекари, медицински специалисти, архитекти, инженери, така и на родители. Общественият съвет ще бъде създаден, след като всички страни, включени в инициативата, излъчат свои представители, но не по-късно от края на месец юни. Беше постигнато принципно съгласие, че трябва да бъде определен и екип за управление към обществения съвет, който да координира процеса по взимане на решения и по изготвяне на окончателните материали. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За реплика МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, още веднъж Ви благодаря за Вашата истинска професионална и колегиална толерантност при обсъждането на тези въпроси. Уважаеми господин Министър, моята клиника – Клиниката по детска онкохематология, която се превърна после в Национална болница по детска онкология и Трансплантационен център – първи в България, беше преместена заради строежа. Аз познавам историята на тази сграда, както може би малко хора в България, така че не бих искал, с цялото ми уважение към Вас, да влизам в спорове за това – кога беше направена първата копка, колко се забави началото на строежа, как беше позорно изоставен този строеж пред лицето на цялата нация и пред лицето на всички педиатри. Това са много тъжни неща за моя професионален живот, защото той отива вече в последната си третина почти, а тази болница вече 30 години, 30 години не съществува. И аз не искам да споря с Вас, защото виждам, че има у Вас искрена убеденост. Лошото е, че аз като професионалист и хората, които са застанали и са успели да повлияят на обществения процес, както Вие споделихте в момента, са успели да убедят Министерския съвет, че това, което се предлагаше, няма как да се случи и да бъде ефективно. Аз мога да вляза в детайли, господин Министър, мога да Ви споделя каква трябва да бъде конструктивната височина на стаите, за да се направи така наречената ОВК инсталация. Мога да Ви говоря и други подробности от този сериозен анализ, който е представен, но предвид това, че са загубени толкова много години – Вие сте баща, и знаете колко са важни комплексните грижи за българските деца, в тази болница няма да постъпват деца с елементарни заболявания. Там ще бъде концентриран най-тежкият детски контингент в България, който обаче в съвременните условия, господин Министър, има възможност да бъде сериозно повлиян положително и да се върне в ръцете на своите родители, за щастието на нашата нация. Затова с цялото си сърце Ви пожелавам успех, но Ви моля наистина, като изтече тази календарна година, пак да се върнем към тази тема и да видим дали наистина нещо се е придвижило напред, тъй като последната година и половина ние се движехме в един циркулос вициозус – лекарите го наричаме порочен кръг, и сега се взе едно решение, което аз адмирирам, но то трябва да бъде изпълнено. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Господин Министър, заповядайте за дуплика. Уважаеми професор Михайлов, радвам се, че и двамата имаме едно огромно желание наистина тази болница да стане факт и тя да бъде такава, каквато е необходима за нашите деца. Това, че загубихме година – година и няколко месеца не беше заради това, че имаше някакви проблеми, свързани със строежа, а и чисто административни, документални неща, които трябваше да свършим с Общината и така нататък. В същото време направихме едно много сериозно обследване, което показа, че сградата е годна и отговаря на земетръсните изисквания, на които трябва да отговаря една такава детска сграда. Няма значение, няма да се връщаме назад – не обичам да се връщам назад. Искам да кажа, че не сме го пропилели и загубили това време, защото всичките изводи, които бяха направени от обследването, показваха, че тази сграда може да бъде направена направена така, че да отговаря на евростандартите, които ние трябва да приложим. Важното е оттук нататък ние наистина всички да обединим своята воля и желание, разбира се, и капацитет в съответните области, и да помогнем тя да стане възможно най-бързо. със сигурност няма да водим този разговор следващата година. Още тази година ще го водим, защото ние влизаме в процедура и по всяка вероятност може би след няколко месеца, да не казвам точно колко, ще започне събарянето на сградата. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Това беше последният въпрос към министър Ананиев – министърът на здравеопазването, и последният въпрос от днешния парламентарен контрол. Приключихме за днес. Следващото редовно пленарно заседание е на 10 юни 2020 г., сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.